loftfars til að tryggja sóttvarnir með reglugerð, sem hér segir: a. Skyldu til að kanna hvort farþegi hafi fullnægt skyldu til forskráningar og hafi tilskilið viðurkennt vottorð um ónæmisaðgerð gegn Covid-19, vottorð um að Covid-19-sýking sé afstaðin eða vottorð eða staðfestingu á neikvæðri niðurstöðu prófs gegn Covid-19 áður en farið er um borð í loftfar, enda hafi slík skylda verið lögð á farþega á grundvelli sóttvarnalaga. b. Skyldu til að synja farþega um flutning geti hann ekki framvísað tilskildu vottorði eða staðfestingu skv. a-lið. c. Skyldu til að flytja farþega til baka til brottfararstaðar geti hann ekki framvísað tilskildu vottorði eða staðfestingu skv. a-lið við komu til landsins. Samgöngustofa getur lagt stjórnvaldssekt á einstakling eða lögaðila fyrir brot gegn 1. mgr. og reglugerð sem sett er á grundvelli 1. mgr. Ákvörðun um stjórnvaldssekt skal tilkynnt á sannanlegan hátt þeim sem hún beinist að.

Sektir sem lagðar eru á lögaðila geta numið frá 100 þús. kr. til 500 þús. kr. fyrir einstök brot vegna sérhvers farþega. Gjalddagi stjórnvaldssektar er 30 dögum eftir dagsetningu ákvörðunar.

Ákvarðanir Samgöngustofu um að leggja á stjórnvaldssekt eru aðfararhæfar að liðnum kærufresti. Málskot til ráðherra frestar aðför en úrskurðir ráðherra eru aðfararhæfir. Málshöfðun fyrir almennum dómstólum frestar ekki aðför og er ekki háð því að mál hafi áður verið kært til ráðherra. — Þetta eru ákveðnar nokkuð almennar reglur sem engu að síður er rétt að gera grein fyrir. áfram: Heimild Samgöngustofu til að leggja á stjórnvaldssekt samkvæmt ákvæði þessu fellur brott þegar fimm ár eru liðin frá því að háttsemi lauk. Frestur rofnar þegar Samgöngustofa tilkynnir aðila um upphaf rannsóknar á meintu broti. Rof frests hefur réttaráhrif gagnvart öllum sem staðið hafa að brotinu.

Bráðabirgðaákvæðið kemur hér í restina og hljóðar svo: „Ákvæði þetta fellur úr gildi 31. desember 2022.“ 2. gr. er stutt. Hún er einfaldlega svona: „Lög þessi taka þegar gildi.“

sem útskýra þá tilgang þessarar lagasetningar. Frumvarp þetta er lagt fram með vísan til þess ástands sem nú ríkir vegna Covid-19 og þeirra sóttvarnaráðstafana sem þegar hefur verið gripið til og til stendur að grípa til.

þannig að almennt bann við tilefnislausum ferðum ríkisborgara þriðju ríkja yfir ytri landamæri nái ekki til einstaklinga með fullnægjandi bólusetningarvottorð. Í sömu reglugerðarbreytingu verður einnig kveðið á um skyldu ferðamanna til að framvísa vottorði um neikvætt PCR-próf við komu til landsins.

að ákvæðið taki til allra bólusetningar- og mótefnavottorða sem gefin eru út í samræmi við reglur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um alþjóðleg bólusetningarskírteini án tillits til þess frá hvaða ríkjum þau stafi, að því gefnu að þau uppfylli að öðru leyti

Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði sérstök heimild sem ætlað er að gildi til bráðabirgða til að tryggja fullnægjandi lagastoð svo að ráðherra geti, ef hætta er á að farsóttir berist til eða frá Íslandi, og almannaheilbrigði krefst, kveðið á um tímabundnar skyldur og kannað hvort farþegi hafi fullnægt skyldu til forskráningar og hafi tilskilin vottorð, — sem ég hef nú þegar gert grein fyrir hver eru. Sambærilegt ákvæði til bráðabirgða og hér er lagt til að verði lögfest er nú þegar hluti af frumvarpi til nýrra heildarlaga um loftferðir sem lagt hefur verið fram

Ég hef þegar farið yfir hverjar þessar ráðstafanir eru og ætla ekki að endurtaka það. Það er hins vegar mikilvægt að taka fram að sú skylda

gildi utan íslensks yfirráðasvæðis. Er ráðgert að ef nýta þurfi þá heimild sem ákvæðið tiltekur þurfi gildissvið hennar einnig að ná til flugrekenda með staðfestu utan Íslands. Þessi ákvörðun verður að sjálfsögðu tilkynnt öðrum flugrekendum en þeim sem hér hafa heimahöfn.

Herra forseti. Í gærkvöldi þegar hv. þingmenn voru að undirbúa sig fyrir þennan þingfund var þetta mál ekki á dagskrá. Þingflokksformenn fengu að vita það á fundi með forseta rétt fyrir klukkan eitt, þegar þingfundur var settur, að málið ætti að fara á dagskrá,

dag. Ég vil spyrja hv. þingmann: Hvers vegna er svona mikill asi hér á ferð? Hvernig stendur á því?

að stóri lagabálkurinn um loftferðir, sá nýi, verður ekki afgreiddur með þeim hraða sem æskilegt er ef við ætlum á annað borð opna landið að þessu leyti. leyti. Það hlýtur þá að skýra af hverju er verið að taka þetta á dagskrá með tilteknum hraða en nákvæmlega hvernig það er gert, það er utan við mitt starfssvið. Tilgangurinn með þessu er að lögfesta og breyta skilyrðum aðgerða á landamærum sem þegar hafa verið leyfðar. Fólk utan Schengen hefur getað komið hingað í svokölluðum lögmætum eða brýnum tilgangi, vegna vinnu, veiks ættingja eða einhvers slíks.

Herra forseti. Nú er það svo að veiran er algerlega á fullri ferð út um heiminn, það eru að finnast ný afbrigði, bóluefnin eru ekki 100%.

taki sér tíma til að fara yfir hvað í raun og veru er þarna á ferðinni. Hvað býr að baki og hvers vegna þarf að flýta þessu svona mikið? Og ég vil

vandlega yfir þetta mál og rífa það ekki í gegnum þingið í dag með lítilli umræðu.

sérfræðingurinn sem fylgist með og leggur fram forsendur og síðan er það ráðherra, stjórnvaldið, sem tekur ákvarðanir. Þar er dómsmálaráðherra annars vegar og sóttvarnalæknir hins vegar. Með vísan til nefndar erum við jú ekki að flýta okkur neitt, þvert á móti. Þetta verður ekki afgreitt héðan í dag ef einhverjum hefur dottið það í hug, samgöngu- og umhverfisnefnd taka málið til meðferðar á sínum næsta fundi til að byrja með og síðan gengur þetta í einhverjum skrefum sem ég sé ekki fyrir.

í flýti að farþegar sem kæmu hingað til lands ættu að framvísa svokölluðu neikvæðu PCR-prófi um að þau væru ekki með Covid.

sinna því að athuga hvort einhverjir væru með slík vottorð. Heilbrigðisráðherra virtist ekki alveg vera með svörin á hreinu. Þess vegna finnst mér mjög skrýtið að þetta frumvarp komi hér fram allt í einu. Ástæðan fyrir því er að það er svolítið hættulegt — ég skil að Covid-19 er mjög hættulegur sjúkdómur og farsótt, en mér finnst leiðinlegt ef það er verið að nýta slíkar farsóttir og slíka sjúkdóma til að setja lög í skjóli einhvers konar ótta eða í skjóli þess að það þurfi að passa upp á að ferðamenn komist hingað til landsins í sumar til að verða við einhverjum beiðnum frá ferðamannaiðnaðinum. Ég tel þetta upp af því að ég velti því fyrir mér hver tilgangurinn og markmiðið með þessu frumvarpi eigi að vera og hvernig það þjónar einstaklingum

erum við sem þjóð á frekar viðkvæmum stað hvað varðar sóttvarnaaðgerðir og enn þá er hætta á að það komi önnur bylgja.

felur náttúrlega í sér aukinn kostnað fyrir þau sem koma hingað til lands og þá er ég fyrst og fremst að hugsa um þá íslensku ríkisborgara sem eru búsettir erlendis og koma hingað til að heimsækja vini og fjölskyldu. Fjögurra manna fjölskylda þarf að fá fjögur svona próf sem mér skilst að geti kostað um 100 evrur, sem er

og hvort tekið hafi verið tillit til þeirra umkvartana sem komu fram um daginn, hvort þetta myndi hamla íslenskum ríkisborgurum að koma til heimalands síns.

Virðulegi forseti. Ég verð að viðurkenna að ég bjóst ekki við að fjalla um þetta tiltekna frumvarp í dag. Það kemur

tekið að miklu leyti úr ákvæði til bráðabirgða í frumvarpi sem einnig hefur verið lagt fram, um loftferðir, mál sem hefur reyndar verið umdeilt í umræðunni upp á síðkastið af allt öðrum ástæðum sem koma þessu tiltekna máli ekki við.

til að synja farþega um flutning geti hann ekki framvísað tilskildu vottorði eða staðfestingu samkvæmt a-lið. C-liður fjallar um skyldu til að flytja farþega til baka til brottfararstaðar geti hann ekki framvísað tilskildu vottorði eða staðfestingu samkvæmt a-lið við komu til landsins. Nú átta ég mig mætavel á tilgangi greinarinnar og aðstæðunum en það er nú þannig að við búum við lög nr. 33/1944, betur þekkt sem stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

Óháð því hvort ég telji frumvarpið heppilegt í aðstæðunum sem eru nú til staðar, aðstæðum sem eru alvarlegar og ég geri á engan hátt lítið úr enda þolandi Covid-19 sjúkdómsins sjálfur ásamt nokkrum fjölskyldumeðlimum mínum, þá er það skylda okkar að halda stjórnarskrána og ekki nóg með það, heldur er það skylda okkar að tryggja að lögin sem við setjum séu í samræmi við stjórnarskrá. Það eru áhyggjurnar sem ég hef. Ef hægt er að ganga úr skugga um það með fullri vissu að þetta ákvæði standist stjórnarskrá

Ég sé ekki að í greinargerð þessa frumvarps sé komið til móts við þetta sjónarmið, eitthvað sem ég skil mætavel, enda málið nýtilkomið og málið nýtilkomið og kannski ekki unnist tími til þess, en hins vegar vekur líka áhyggjur mínar að málið sé lagt fram af nefnd sem mér er enn þá óljóst hvort muni fjalla um þennan vinkil málsins áður en til atkvæðagreiðslu kemur.

En það hefur jafnframt verið þannig að það er engum Íslendingi snúið við og hann sendur út í heim aftur. Mig minnir að það hafi beinlínis verið orð dómsmálaráðherra í einhverjum umræðum hérna að það verði engum Íslendingi snúið við á landamærunum.

þarf ég sem sjálfstæður þingmaður að fullvissa mig um að málið standist stjórnarskrá til þess að ég geti leyft mér að styðja það. Ef hv. þingmaður er kominn lengra í þeirri skoðun er það gott og blessað og geri ég engar athugasemdir við það. Hitt er síðan að ég hef ekki áhyggjur af landamærunum á Íslandi. Ég hef áhyggjur af því að það standist ekki stjórnarskrá að íslensk yfirvöld neyði flugfélög erlendis til að snúa við íslenskum ríkisborgara sem þar er staddur á þeim tíma.

borð í flugfar vegna þess að það er á ábyrgð þess ríkis og þess flugfélags.

Ef menn koma skilríkjalausir, passalausir, þá fá þeir ekki að fara um borð í flugfar. Og af hverju er það? Það eru náttúrlega ákveðnar reglur bæði hjá landinu sem um ræðir og á Íslandi um slíkt.

Það er það samspil sem ég hef áhyggjur af. Og aftur, vel má vera að það séu fullkomlega góðar skýringar á þessu og mögulega getur hv. þingmaður sefað áhyggjur mínar frekar eftir þetta samtal. En við þurfum að komast á þann punkt, alla vega í þingflokki mínum, að geta sagt við okkur sjálf að við trúum því að málið standist stjórnarskrá til að geta stutt það.

Yfirskriftin er um aðgerðir til að styrkja stöðu íslensks landbúnaðar. Það liggja fyrir þrjár spurningar til ráðherrans undir þessum lið og langar mig aðeins að fara yfir þær.

hver eru markmiðin í þeim efnum? 2. Hvernig sér ráðherra fyrir sér að mjólkurframleiðendur og mjólkuriðnaðurinn eigi að takast á við að inn til landsins séu fluttar fyrst og fremst vörur úr próteinhluta mjólkurinnar sem einmitt er meira framleitt af en íslenski markaðurinn tekur við? 3. Hvaða leiðir eða aðgerðir eru ætlaðar til að aðstoða landbúnaðinn við að takast á við kostnað

fyrir henni, það væri gott ef hæstv. ráðherra gæti líka svarað henni. En aðdragandinn að henni er svona: Það er óumdeilt að íslenskur landbúnaður og afurðasölufyrirtæki í eigu bænda hafa orðið fyrir verulegri ágjöf á undanförnum misserum. Aðdragandinn er í grófum dráttum tollasamningur frá 2015, innflutningur á hráu kjöti, breytt fyrirkomulag við útboð á tollkvótum sem reyndar hefur verið tekið tímabundið úr gildi. Svo til að setja punktinn yfir i-ið er eftirspurnarsamdráttur vegna Covid-19.

Á þriðjudaginn kom fram á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins að samruni Norðlenska og Kjarnafæðis verður ekki samþykktur nema þá hugsanlega með skilyrðum.

Innflutningur á kjöti frá Evrópu hefur vaxið gríðarlega á síðasta áratug og er mældur í þúsundum tonna frá markaði sem telur 400 milljónir Á sama tíma mega kjötvinnslur norður í landi, sem báðar eru reknar með tapi, ekki sameinast til að afstýra enn frekara tjóni.

er: Er ráðherra tilbúinn að beita sér fyrir því að afurðasölufyrirtækin fái sambærilega undanþágu frá 71. gr. búvörulaga og gildir um mjólkurframleiðslu í þeirri viðleitni að auka hagræðingu neytendum og bændum til hagsbóta?

Það er óumdeilt að íslensk matvæli eru framleidd við hagstæðari aðstæður en í mörgum þeim löndum sem flytja út matvæli í stórum stíl. Þegar hugað er að atriðum eins og notkun lyfja þá sýnir það sig að sýklalyfjanotkun í evrópskum landbúnaði

að sjálfsögðu mikil áhrif á starfsskilyrði landbúnaðarins en hins vegar hefur stefnumótun íslenskra stjórnvalda í gegnum tíðina verið mjög brotakennd og komið fyrst og fremst fram í búvörusamningum og öðrum ákvörðunum sem leiða af þeim. Tilgangur þeirrar vinnu sem stendur yfir núna er fyrst og fremst sá að móta heildstæða stefnumörkun fyrir landbúnaðinn um hlutverk og þýðingu greinarinnar í íslensku samfélagi. Ég geri ráð fyrir því að sú vinna sem þar er hafin komi fram sem þingsályktunartillaga og verði svo grunnur búvörusamningaendurskoðunarinnar 2023. Við munum að sjálfsögðu gera ósk um að víðtækt samráð verði við alla helstu hagaðila í þessum efnum. Ég vil nefna það sömuleiðis að við höfum sett í gang tímasetta aðgerðaáætlun í 12 liðum til eflingar á íslenskum landbúnaði. Þessum aðgerðum er ætlað að efla stoðir landbúnaðarins. Tilgangur þeirra er að skapa öfluga viðspyrnu fyrir íslenskan landbúnað og auðvelda honum að nýta tækifæri framtíðarinnar. Þessar aðgerðir eru allar komnar af stað og ég vænti þess að þær verði flestar komnar á lokastig um mitt ár. Varðandi spurningar hv. þingmanns vil ég nefna að það er ekki hlutverk stjórnvalda að setja fram hversu hátt hlutfall innflutnings innlend kjötframleiðsla ræður við. Fyrirtækin eru á allan hátt betur til þess fallin en stjórnvöld, og eins og fram kom þá hafa þau lýst yfir áhyggjum sínum af þessari stöðu. Þess vegna erum við á vegum stjórnvalda og fyrirtækjanna að skoða möguleika til aukinnar hagkvæmni og skilvirkni og sú vinna stendur yfir. Við höfum brugðist við þeirri stöðu sem skapast hefur núna á síðasta ári með fjölþættum aðgerðum, m.a. með innlendum kjötframleiðendum. Ég vil nefna í þessu sambandi að samkvæmt nýlegri skýrslu Landbúnaðarháskóla Íslands um fæðuöryggi á Íslandi er hlutur innlendrar kjötframleiðslu nú um 90% af innlendum markaði.

um aukna hagræðingu og skilvirkni. Ég vænti þess að sá hópur sem er að vinna skili tillögum þar að lútandi innan tíðar. Þegar spurt er hvernig ég sjái fyrir mér á hvaða vegum mjólkurframleiðendur og mjólkuriðnaðurinn eigi að takast á við þennan innflutning, fyrst og fremst úr próteinhluta

Mjólkuriðnaðurinn hefur, eins og áður hefur komið fram, sérstakar heimildir til verkaskiptingar og samstarf samkvæmt 71. gr. búvörulaga, sem aðrar greinar landbúnaðarins hafa ekki. Þar að auki gildir framleiðslustýring í mjólkurframleiðslu og við ákvörðun um heildargreiðslumarks mjólkur árið 2021 var farið nákvæmlega að tillögu Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Iðnaðurinn hefur því verkfæri til að bregðast við þróun á markaði og aðlaga framleiðslugetuna sameiginlega að henni.

Ég vil svo nefna hér undir lokin á ræðunni hvaða leiðir við höfum til að aðstoða landbúnaðinn við að takast á við kostnað vegna orkuskipta og draga úr kolefnisfótspori. Við endurskoðun búvörusamninganna, sem er nýlokið, var þetta sérstök áhersla. Þar er stefnt að því að íslenskur landbúnaður verði að fullu kolefnisjafnaður árið 2040. Sömuleiðis er þessa stefnumörkun að sjá hjá Bændasamtökum Íslands. Við höfum gefið út aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Það sem snertir landbúnaðinn er nákvæmlega tilgreint og ég ætla ekki að fara yfir það sérstaklega hér en loftslagsvænn landbúnaður er eitt af verkunum og þar er unnið af mjög miklum myndarskap.

og gegnir miklu hlutverki þegar kemur að þeim aðgerðum sem Ísland þarf að grípa til á þessu sviði. Verkið verður ekki unnið án öflugrar þátttöku bænda. Þess vegna er mjög mikilvægt að öll útfærsla í þeim efnum verði unnin í nánu samráði við þá.

Við þurfum að endurskoða matarvenjur og taka okkur á í framleiðslu matvæla. Styrkleikar okkar til aukinnar grænmetisframleiðslu eru miklir. Við ættum að láta tækniþekkinguna vinna með okkur til að auka og auðvelda grænmetisframleiðslu hér á landi vegna þess að íslenskt grænmeti er gott til að draga úr kolefnismengun sem hlýst af innflutningi. Með því fengist einnig gjaldeyrissparnaður, meira fæðuöryggi, styrking byggða og aukin atvinna. Ýta má undir grænmetisframleiðslu með ýmsum hætti, svo sem með leiðum til að nýta jarðhita betur, hvetja til nýsköpunar, með styrkjum til kaupa á betri búnaði og sparneytnari lýsingu og hækka gróðurhúsin sem fyrir eru svo afköstin verði meiri og gera styrki til raforkuflutninga markvissari. Hvetja þarf einnig unga bændur til að hefja framleiðslu með lagningu eins konar kynslóðabrúar frá þeim eldri til þeirra yngri. Við í Samfylkingunni leggjum áherslu á að hagsmunir bænda og neytenda fari saman í nýsköpun, sjálfbærni og velferð dýra.

að vöruverð til neytenda lækki og samkeppni aukist. Við leggjum áherslu á að ríkið setji sér matvælastefnu sem taki mið af sjálfbærni í matvælaframleiðslu, loftslagsmálum, næringu, lýðheilsu og félagslegum þáttum. Landbúnaður sé í sátt við umhverfi og náttúru landsins og komið verði í veg fyrir gróðureyðingu vegna ofbeitar. Skilið verði alfarið á milli reksturs söfnunarstöðva og vinnslustöðva í mjólkuriðnaði og við viljum skapa hvata til lífræns búskapar. Frú forseti. Grundvallarbreytingar hafa orðið á umhverfi landbúnaðar eftir að vondir tollasamningar voru gerðir fyrir nokkrum árum gegn vilja okkar í VG. Þeir leiddu til samdráttar í innlendri kjötframleiðslu og lítils ávinnings í útflutningi á lambakjöti og skyri. Framleiðsla innlendrar kjötframleiðslu er því að margra mati komin að þolmörkum og verð lækkar til bænda en það skilar sér ekki til neytenda. Mjólkuriðnaðurinn stendur frammi fyrir miklum áskorunum. Stóraukinn innflutningur er á próteinvörum og það er brýnt að endurskoða tollasamningana með það að markmiði að draga úr þessum aukna innflutningi á landbúnaðarvörum. Mjólkuriðnaðurinn þarf að halda áfram að auka nýsköpun og gott dæmi er frá Skagafirði þar sem mysan er fullnýtt sem afurð. Innlendur landbúnaður er í góðri stöðu til að draga úr kolefnisspori og takast á við orkuskipti og sú vinna er þegar hafin hjá greininni með stuðningi í búvörusamningum. Það er horft til þess að framræsa mýrar og möguleika á að knýja vélar með metan eða vetni en það þarf að styrkja innviðina til þess. Besta leiðin til að minnka kolefnisspor landbúnaðar er að stórauka framleiðslu á fjölbreyttum landbúnaðarvörum innan lands og draga úr miklum innflutningi sem skilur eftir sig stór kolefnisspor. Hér er nægt land, hreint vatn og vistvæn orka og tækifærin í landbúnaði eru mjög mikil. Við þurfum að halda áfram að styðja við íslenska framleiðslu. Það er mjög mikilvægt að gera það á þessum tímum. Hér hefur verið nefnt að í mótun er landbúnaðarstefna fyrir Ísland og það er vel. Við höfum samþykkt aðgerðaáætlun í matvælaöryggi og vernd búfjárstofna og stofnað Matvælasjóð. Allt eru þetta aðgerðir sem eru jákvæðar fyrir tækifæri og möguleika á að efla íslenskan landbúnað til framtíðar.

Það er þó þannig, og sé ég ekki ágreining um það, að hvaða leið sem er valin felur alltaf í sér einhvers konar ríkisinngrip og einhvers konar styrk með fé neytenda eða skattgreiðenda. Þegar kemur að tollvernd þá þá veldur hún á ákveðinn hátt földum skatti. Það eru neytendur sem borga meira til þess að tryggja að hér sé innlend framleiðsla, markmið sem þó er enginn ágreiningur um. Það eru fleiri leiðir mögulegar til þess að vernda tiltekinn iðnað eða atvinnustarfsemi eða framleiðslu heldur en tollvernd eins og við þekkjum. Það er hægt að styðja sumar greinar beinlínis með fjárframlögum og þá skiptir auðvitað máli hvernig það er gert. Nú ætla ég ekki að þykjast geta leyst úr þessari umræðu á fjórum mínútum en ég vil þó hvetja fólk til þess að kynna sér fyrirbæri sem er kallað borgaralaun. á ég ekki við fyrir samfélagið allt, alla vega ekki í fyrstu skrefum, en það er áhugavert að bera saman hvernig útreikningarnir líta út þegar litið er á þjóðina og fjárhag ríkisins í heild eða tiltekna þætti þess annars vegar

sem myndi frelsa þessa sömu bændur frá tilteknum skilyrðum um hvað eigi að framleiða eða í hvaða magni og leyfa þeim að stunda sína nýsköpun með mun færri skilyrðum og miklu fleiri tækifærum til að nýta án þess að spyrja svokallaðan kóng eða svokallaðan prest.

Virðulegi forseti. Saga landbúnaðar er auðvitað samofin sögu íslensku þjóðarinnar. Landbúnaðurinn er hlekkur í samfélagsgerðinni, uppspretta verðmætasköpunar, hluti menningar og akkeri samfélags í dreifðum byggðum. Það sjáum við auðvitað. Mikilvægi innlendrar matvælaframleiðslu er líka augljóst en einhverra hluta vegna er íslenska landbúnaðarkerfið enn að sinna kröfum fortíðarinnar en ekki nútíðar eða framtíðar. Engu að síður tel ég að sóknarfæri íslensks landbúnaðar séu mikil og mörg og það er á ábyrgð okkar að veita þannig umhverfi að við náum að grípa þau. Eitt mikilvægasta verkefni stjórnmálanna um þessar mundir er að tryggja aukinn sveigjanleika í kerfinu, finna nýjar leiðir til að auka frelsi bænda til að mæta breyttum neysluvenjum og nýjum áskorunum í loftslags- og umhverfismálum. Við þurfum að tryggja frelsi bænda til að nýta þá gríðarlegu þekkingu sem þeir hafa til að nýta auðlindir landsins með þeim hætti sem þeim sjálfum finnst skynsamlegastur og tryggir áframhaldandi blómlegan grænan landbúnað hér á landi. Framtíðarsýn en ekki fortíðarþrá. Viðreisn hefur kallað eftir raunverulegu hvatakerfi fyrir landbúnaðinn frá stofnun flokksins, kerfi sem stuðlar að nýliðun, nýsköpun, ótroðnum slóðum og getur mætt nýjum þörfum neytenda og að bændur geti unað sáttir við sinn hlut. Það er algjört lykilatriði. Framleiðsludrifið kerfi er ekki svarið við nútímakröfum í landbúnaði. Við eigum að breyta styrkjakerfinu í landbúnaði með áherslu á vistbændur, nýsköpun í grænni matvælaframleiðslu, vernd og endurheimt vistkerfa, skógrækt, rannsóknir og ferðamennsku. láta ríkið hætta afskiptum af sölu kjöts og þá fjármuni sem þannig sparast eigum við að setja í nýsköpunarstyrki í sveitum, t.d. til stofnunar örsláturhúsa, heimagerðra osta, meðhöndlun ullar eða til skógræktar.

Mikilvægi innlendrar matvælaframleiðslu hefur verið flestum ljóst og enn frekar eftir að kórónuveirufaraldurinn skall á þjóðinni.

Meðal markmiða tillögunnar er að stórefla innlenda matvælaframleiðslu, tryggja matvæla- og fæðuöryggi, veita neytendum umhverfisvæna, holla og næringarríka fæðu, treysta afkomu bænda, auka sjálfbærni og umhverfisvernd, varðveita þekkingu, efla rannsóknir og menntun í landbúnaði, auka skilning á mikilvægi landbúnaðarframleiðslu og vernda landgæði. Íslendingar vilja öfluga og innlenda matvælaframleiðslu sem þeir þekkja og sem þeir geta treyst. Eftirspurn eftir matvælum úr nærumhverfinu hefur sjaldan verið meiri og eykst með aukinni vitneskju neytandans um kosti innlendrar framleiðslu. Matvælaframleiðsla þjóðarinnar er ein af grunnstoðum þess að við byggjum sjálfbært og sjálfstætt samfélag til framtíðar. Það er engum blöðum um það að fletta að víða liggja vannýtt tækifæri í landbúnaði á Íslandi. Þar sem sóknarfærin eru víða þarf að skapa jákvætt starfsumhverfi frumkvöðla sem leita leiða til að fullnýta afurðir, minnka umhverfisspor og búa til verðmæti úr áður ónýttum afurðum. Ódýr, hrein orka, hreint vatn og loft leika lykilhlutverk í framtíðarmatvælaframleiðslu á Íslandi.

að meginvandi innlendu framleiðslunnar er kannski mjög lítill heimamarkaður. Um leið og sneiðar ganga af heimamarkaði til annarra þá þrengist um og það er rétt, eins og kemur fram í fyrirspurn hv. málshefjanda,

Við teljum löngu tímabært að ráðast í róttæka endurskoðun á landbúnaðarkerfinu í góðu samráði við bændur. Við viljum ekki draga úr fjárframlögum til landbúnaðar á Íslandi. Markmiðið þarf að vera að nýta styrk styrki hins opinbera betur, allt til að frelsa bændur og bæta hag þeirra og neytenda. Við viljum samhliða ýta undir og hvetja til nýsköpunar og fjölbreytni, meiri grænmetisræktar og meira af umhverfisvænni matvælaframleiðslu. Samhliða endurskoðun á beinum styrkjum til landbúnaðar þarf að hverfa jafnt og þétt frá tollaálögum og innflutningstakmörkunum. Þetta er andstætt nútímaviðskiptaháttum. Við eigum ekki að skelfast innflutning á heilbrigðu kjöti, það er tapað stríð. Við eigum þvert á móti að sækja fram á erlendum mörkuðum og flagga úrvalshráefni. Í bili þurfa Íslendingar að kosta kapps að ná frekari samningum við Evrópusambandið um gagnkvæma niðurfellingu tolla. Matvælaframleiðsla á Íslandi hefur flest sem þarf til að vera leiðandi á heimsvísu í vistvænni matvælaframleiðslu. Ýmislegt bendir til að landbúnaðurinn þurfi í vaxandi mæli að sæta evrópskum reglum og þola fulla samkeppni utan frá þar sem Ísland er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu. Við þessar aðstæður eiga bændur hins vegar ekki sama aðgang að mörkuðum Evrópusambandsins þar sem landið stendur fyrir utan ESB. Gulltrygging bænda felst í því að full aðild að ESB verði keyrð í gegn, aðstæður sem íslenskir bændur búa við hvað varðar loftslag og landslag eru afar sérstæðar. Þar að auki er innlendur markaður lítill, lega landsins erfið og einangrun talsverð. Greinin er að öllu leyti starfrækt fyrir norðan 62. breiddargráðu og því vel styrkhæf sem heimskautalandbúnaður innan bandalagsins. Öll þessi atriði kæmu íslenskum landbúnaði vel, bændur sæju til sólar og það er gott fyrir þá sem yrkja jörðina. Virðulegur forseti. Nú er tíminn, að snúa baki við fortíðinni og horfa stórhuga til grænnar framtíðar. Virðulegi forseti. Staða íslensks landbúnaðar er að ýmsu leyti sterk. Má þar nefna heilbrigði framleiðsluvara, hvort sem um ræðir dýraafurðir eða plöntuafurðir. Einnig er afstaða almennings almennt jákvæð til íslensku framleiðslunnar. Þær ógnir sem helst steðja að landbúnaðinum eru hinir ótrúlegu tollasamningar sem gerðir voru við ESB 2016. Þetta eru og verða væntanlega í framtíðinni talin fáheyrð mistök í viðskiptasamningum. Afleiðingar þessa er gríðarlega aukning á innflutningi tolllausra matvæla til landsins. Til að bregðast við þessu verður að skapa framleiðendum hér á landi sambærileg samkeppnisskilyrði og ríkja í löndum Evrópusambandsins. Í samkeppnislöndunum er t.d. mun meiri stuðningur við kornrækt en hér á landi og mun meiri framkvæmdastyrkir til hagræðingar á framleiðslutækjum. Einnig eru lán til uppbyggingar í landbúnaði með allt öðrum hætti en á Íslandi. Svo er talað um mikla notkun á eiturefnum í landbúnaði og notkun sýklalyfja og þá döpru staðreynd að víða er beinlínis flutt inn mjög ódýrt vinnuafl til uppskerustarfa. Undanfarna áratugi hafa rannsóknir í þágu landbúnaðarins nánast lagst af. Það hefur eðlilega mjög neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu greinarinnar. Segja má að þessi hluti stuðningsnetsins við landbúnaðinn sé nú nær algerlega munaðarlaus. Ekki er hægt að nefna slaka samkeppnisstöðu landbúnaðarins án þess að nefna samkeppnisleysi á íslenskum matvörumarkaði og þá aðstöðu sem sú fákeppni hefur gagnvart veikburða úrvinnslufyrirtækjum sem eru nánast hundelt af Samkeppniseftirlitinu á meðan litlar eða engar athugasemdir eru gerðar hvað varðar risana í smásöluverslun. smásöluverslun. Eftirlit með innflutningi hefur verið í algeru skötulíki, eins og margoft hefur verið bent á. Ýmsar vörur með mjólkurpróteini eru fluttar inn eftirlitslaust og óskráðar. Verkefnin fram undan eru mörg til að styrkja samkeppnisstöðu landbúnaðarins. Um leið vil ég nefna og undirstrika mikilvægi þess að landbúnaðurinn þróist í takt við tímann og taki þeim breytingum sem eru nauðsynlegar. Við þurfum að skapa hér sanngjarnt og gott umhverfi fyrir alla hugsanlega matvælaframleiðslu, tryggja matvælaöryggi sem fer hönd í hönd með sjálfbærri nýtingu og minna kolefnisfótspori, því að allt snýst þetta á endanum um umhverfið, loftslagið og framtíð okkar allra.

Ef við getum sett á fót kerfi sem veitir fjárhagslegan stuðning án þess að hafa slíkt regluverk að það hindri nýja hugsun og hindri nýsköpun í einhverjum geira, þá eigum við að grípa tækifæri til tilrauna í þeim efnum þegar þau gefast. Ég Ég hygg að það séu nokkur svið í samfélagi okkar sem henta betur en önnur til að velta upp slíkum hugmyndum og rannsaka hversu gjöfular þær gætu verið í því að efla nýsköpun og nýja hugsun inn í framtíðina. Það er ekki bara þessi almenna krafa okkar nú til dags um nýsköpun sem knýr þar á heldur einnig breytingar á umhverfi okkar og náttúru, sem er óhjákvæmilegar að mörgu leyti og verða reyndar sífellt meira yfirþyrmandi. Það verður að mínu mati sífellt meiri þörf á því að hugsa út fyrir kassann um það hvernig við ætlum að halda uppi hinni eða þessari framleiðslu. Þá á ég einnig við hluti eins og sjávarútveg sem við erum ekki vön að sjá hverfa á skömmum tíma nema kannski einstaka stofna, en það er mjög raunveruleg ógn að við verðum fyrir alvarlegum skakkaföllum á næstu örfáu áratugum sökum loftslagsbreytinga. Það knýr áfram þörfina á nýrri hugsun og til þess þurfa aðilar

Virðulegur forseti. Það hefur verið fróðlegt að hlusta á þær ræður sem hér hafa verið fluttar. Það er alveg ljóst að hugur

og hjá endurskoðunarfyrirtækjum að það geti verið hagræði af samruna eða samstarfi innan þessa geira, um 3 milljarðar á ári. Ég tel næsta víst að í því samhengi

þekkingarsköpun og þekkingaröflun. Það þarf að gæta sérstaklega að Garðyrkjuskólanum, vil ég segja hér. Uppbygging innviða er að mínu mati frumforsenda þess að framfarir og nýsköpun eigi sér stað í greininni, að nýliðun verði raunverulega möguleg. En hægagangurinn hér er að mínu mati vandræðalegur og hann er í boði stjórnarflokkanna. Þessir flokkar, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Vinstri græn, áður Alþýðubandalagið, hafa meira og minna, allt frá því að Ísland varð lýðveldi, borið ábyrgð á þessum kerfum og stundum staðið í vegi fyrir mjög mikilvægum breytingum, kannski af ótta við að vísa veginn og grípa tækifærin sem mjög fjölbreyttar greinar atvinnulífsins og landbúnaðarins hafa upp á að bjóða. Ég vil vara við því sem ég hef heyrt. Hér er verið að óska eftir undanþágu, enn og aftur, frá samkeppnisreglum fyrir landbúnaðinn. Gott og vel, við skulum taka þá umræðu. En það verður ekki bæði sleppt og haldið. Ég beini því til hæstv. landbúnaðarráðherra: Það verður ekki bæði sleppt og haldið. Ef það á að fara að leyfa greininni að undanþiggja sjálfa sig frá samkeppnislögum þá verðum við að taka hinn endann, sem er hvernig við tryggjum samt samkeppni í landinu. Það er óumflýjanlegt að við tökum til greina

Hæstv. forseti. Hvaða framleiðslu ætlumst við Íslendingar til að landbúnaður standi fyrir? Stórefla þarf landbúnað og innlenda matvælaframleiðslu. Í því liggur eitt af stærstu tækifærum þjóðarinnar til framtíðar þar sem heilnæm matvæli, fæðuöryggi, matvælaöryggi og vistvæn orka á góðu verði munu spila lykilhlutverk. Miðflokkurinn leggur áherslu á að stofnað verði sérstakt ráðuneyti sem fer með málefni landbúnaðar og matvælaframleiðslu í landinu. Þá verði fylgt fast eftir ítarlegri skoðun á því að misræmi sem komið hefur fram í innflutningi og tollamálum landbúnaðarafurða verði lagað. Við sjáum það, hæstv. forseti, að þegar markaðsaðstæður eru eðlilegar þá velur fólk íslenska framleiðslu, en það er hart að henni sótt. Nú eru flutt inn matvæli og seld þannig að neytendur eiga oft og tíðum erfitt með að átta sig á uppruna þeirra. Sá mikli innflutningur sem nú dynur yfir okkur á ófrosnu kjöti, eggjum og ógerilsneyddum matvælum, er stórslys og við í Miðflokknum höfum talað fyrir því að stöðva það strax. Það eru í senn svik við neytendur og framleiðendur þessa lands. Eitt af því sem ferðamenn sækjast eftir þegar þeir heimsækja nýtt land er að kynnast siðum og venjum og menningu viðkomandi lands. Matur og matarmenning er þar í hávegum höfð. vilja þeir erlendu gestir sem sækja okkur heim komast í snertingu við okkar góðu og hollu framleiðslu. Það er eðlilegt að styðja og efla þá framleiðslu. Það er okkur beinlínis til fjárhagslegs bata. Það er eitt af séreinkennum okkar sem þjóðar og styrkir þannig ferðaþjónustuna og matvælaframleiðslu þegar ferðaþjónustan kemst aftur í lag. Ég vil að lokum þakka kærlega fyrir þessa umræðu og enn og aftur þakka hæstv. ráðherra fyrir að

einna hæst. Við sjáum aukningu í neyslu á nautakjöti og sömuleiðis er framleiðiaukning hér innan lands. Þannig að vandinn liggur í lambakjötinu. Þar er afkoma sauðfjárbænda alveg ömurleg og þarf að leita allra leiða, eins og við erum að gera með

Fulltrúi Miðflokksins nefnir 24 liða aðgerðaáætlun og flest af þeim verkefnum sem þar er að finna eru í gangi. Fulltrúi Samfylkingarinnar talar um að tollar séu andstæðir nútímaviðskiptaháttum, en á sama tíma talar hann um að við þurfum að ganga í Evrópusambandið

Nefndin hefur fjallað um þetta mál í þó nokkurn tíma og

Í greinargerð með frumvarpinu er bent á að eitt af leiðarljósum nýsköpunarstefnunnar sé að beina fjármagni í rannsóknir og frumkvöðla frekar en umsýslu og yfirbyggingu. Markmið frumvarpsins er þannig að efla opinberan stuðning við nýsköpun á landinu með einföldu verklagi, skýrri ábyrgð og sterkum tengslum við háskólasamfélag, atvinnulíf og hagaðila. Áhersla er lögð á eflingu nýsköpunar á landsvísu, stuðning við nýsköpun á sviði hátækni og rannsóknir og fræðslu í byggingariðnaði.

Eins og ég hef nefnt þá er verið að fjalla um einföldun á stuðningskerfi nýsköpunar. Í vinnu nefndarinnar fengum við fjölda gesta til að fjalla um þessa þætti og fylgja eftir sínum umsögnum. Í dag hefur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fært hluta af starfsemi og verkefnum Nýsköpunarmiðstöðvar, sem lagt er til að leggist af í þeim breytingum sem hér eru boðaðar. Til að mynda hefur starfsemi Efnagreininga flust til Hafrannsóknastofnunar og ýmis verkefni ásamt starfsmönnum hafa flust annað innan stjórnsýslunnar.

Meiri hlutinn hefur við vinnu sína lagt áherslu á að verið sé að endurskapa og þróa stuðningsumhverfi við nýsköpun með sem bestum formerkjum til langrar framtíðar.

Með 1. gr. frumvarpsins er sett fram það markmið að sérstök áhersla verði lögð á stuðning við nýsköpun á landsbyggðinni. Stuðningsnet nýsköpunar verði eflt og þétt á forsendum landshlutanna sjálfra og í náinni samvinnu við landshlutasamtök sveitarfélaga, atvinnulíf og menntakerfi á einstökum svæðum. Í greinargerð segir að settur verði upp verkefnasjóður fyrir nýsköpun sem ætlað er að leggja grunn að öflugu vistkerfi fyrir nýsköpunarstarfsemi á landsbyggðinni.

og leggur því til breytingar á 9. gr. frumvarpsins í þessum tilgangi en þar er nú lagt til að ráðherra verði heimilt að gera samninga við opinbera aðila eða einkaaðila um framkvæmd ýmissa verkefna á sviði nýsköpunar.

stuðning og breytingar til að styðja aðgengi að stuðningi við frumkvöðla. Við meðferð málsins komu fram þau sjónarmið að stuðningur við nýsköpun væri frekar brotakenndur og stuðningskerfið flókið. Meiri hlutinn leggur til að ráðuneytinu verði falið að setja upp stafræna upplýsingagátt og nýsköpunargátt sem hluta af stafrænu Íslandi. Þar verði hægt að nálgast á aðgengilegan hátt upplýsingar um það opinbera stuðningsumhverfi sem er til staðar við nýsköpun, hvort sem um er að ræða frumkvöðla með hugmynd á byrjunarstigi, rótgróið fyrirtæki með verkefni í nýsköpun eða erlenda aðila sem hafa áhuga á að vinna að nýsköpun hér á landi. Meiri hlutinn leggur jafnframt til að ráðuneytið starfræki beina ráðgjöf við nýsköpun í tengslum við nýsköpunargátt. Boðið verði þar upp á almenna ráðgjöf og svör veitt við algengum spurningum sem koma upp sem og sértækum Fyrir nefndinni og í umsögnum um málið kom fram að kostnaður við að sækja ráðgjöf vegna hugmynda á frumstigi geti orðið mörgum þröskuldur komið í veg fyrir að hugmyndir nái lengra. Meiri hlutinn leggur því áherslu á að tryggt verði að frumkvöðlar hafi aðgang að gjaldfrjálsri ráðgjöf á fyrstu stigum hvar sem er á landinu og að sú ráðgjöf verði fjármögnuð af ráðuneytinu en starfsemin boðin út í opinberu útboði. Slík ráðgjöf verði nánar skilgreind í reglugerð. Til viðbótar við aðstoð gegnum nýsköpunargátt, sem er nýmæli, verði ráðuneytinu falið að skoða hvernig byggja megi upp og þróa innviði fyrir nýsköpunarumhverfið gegnum byggðaáætlun. Aðgerðin feli í sér að í landshlutunum sé starfsrækt samstarfsnet ráðgjafa sem veiti leiðsögn um styrki til frumkvöðlastarfs, og leiðsögn við undirbúning umsókna til nýsköpunar- og rannsóknaverkefna hjá samkeppnissjóðum, upplýsingar og leiðsögn við fyrstu skref nýsköpunarverkefna og séu ráðgefandi við hugmyndir að nýsköpunarverkefnum meðal annars. Þá er það verkefnasjóður fyrir nýsköpun sem verður settur á fót. Í greinargerð frumvarpsins segir að gert sé ráð fyrir að settur verði á fót verkefnasjóður fyrir nýsköpun í samstarfi við landshlutasamtök sveitarfélaga og sóknaráætlanir landshlutanna hann tengdur við næstu byggðaáætlun. Þessi verkefnasjóður verður viðbót við þau verkefni og framlög sem nú eru til staðar á vegum sóknaráætlana landshlutanna. Meiri hlutinn leggur því til að sérstaklega verði kveðið á um slíka verkefnastyrki í breyttri 9. gr. um stuðning við nýsköpun.

reknar víða um land í samvinnu við framhaldsskóla, atvinnulíf og sveitarfélög sem liður í auknu samstarfi atvinnulífs og menntakerfis þegar kemur að nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Meiri hlutinn tekur undir mikilvægi þess að styrkja umgjörð um stafrænar smiðjur og bendir á að samningar um rekstur stafrænna smiðja falli einnig undir heimild ráðherra til að gera samninga við opinbera aðila eða einkaaðila um framkvæmd ýmissa verkefna á sviði nýsköpunar.

Fjármagn til þeirra hefur verið aukið síðastliðin ár og er enn þá aukið í á næstu tveimur árum, upp í tæpar 80 millj. kr.

Í umsögnum um málið og hjá gestum sem komu fyrir nefndina var lögð áhersla á að tryggja aðkomu landsbyggðarinnar, bæði að stjórn félagsins og einnig aðgengi landsbyggðar að aðstöðu á höfuðborgarsvæðinu. Meiri hlutinn telur mikilvægt að skýrt sé að tæknisetrið muni þjóna öllu landinu og aðkoma landsbyggðar verði tryggð í stofnsamþykktum félagsins.

Meiri hlutinn leggur til að aukið verði við frumvarpið ákvæði til bráðabirgða sem kveður á um að unnin verði greining á starfsemi félagsins þegar það hefur starfað í tvö ár og að þá gefi ráðherra Alþingi skýrslu um starfsemi tækniseturs. Í kjölfarið skuli meta þörf fyrir sérstakt fulltrúaráð, sem var til umræðu, til hliðar við stjórn félagsins til ráðgjafar. Þá erum við komin að þeim þætti er snýr að byggingar- og mannvirkjarannsóknum. Við í meiri hlutanum og nefndin öll hefur lagt mikla áherslu á að

fyrir nefndinni kom fram að fjölþættar byggingarrannsóknir hafa farið fram hér á landi, allt frá ýmiss konar rannsóknum sem varða byggingarefni, t.d. þróun steinsteypu, og byggingareðlisfræði til viðamikilla rannsókna á alkalískemmdum í steinsteypu, húsamyglu og veðrunarþoli byggingarhluta.

Nú þegar Nýsköpunarmiðstöð hættir starfsemi leggur meiri hlutinn áherslu á að endurskoða þurfi vistun, samstarf og fjármögnunarleiðir slíkra grunnrannsókna sem meiri hlutinn telur ekki falla undir gildissvið hins nýja samkeppnissjóðs. Meiri hlutinn leggur því til breytingar á frumvarpinu sem fela í sér að lögð er áhersla á að rannsóknirnar fari óslitið fram til ársloka 2022

Tæknileg aðstaða sem er fyrir hendi verði nýtt eins og unnt er og þær rannsóknir sem nú standa yfir verði í forgangi. Á fyrrgreindu tímabili verði unnið að því að endurskipuleggja rannsóknastarfsemina hvað varðar fyrirkomulag, starfshætti og fjármögnun með það að markmiði að tryggja samfélagslegan og vísindalegan ávinning af henni. Síðan er komið að prófunum og fræðslu í byggingariðnaði.

Aðstaða til rannsókna og prófana verður áfram í núverandi húsnæði Rannsóknastofu byggingariðnaðarins í Keldnaholti, undir hatti tækniseturs.

Ásamt því verði áfram unnið með félagsmálaráðuneytinu og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að varanlegu fyrirkomulagi.

Fyrir nefndinni og í umsögnum kom fram að mikil áhersla er lögð á að farið verði að lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum hvað varðar starfsmenn Efnis-, líf- og orkutækni og Rannsóknastofu byggingariðnaðarins og þeim boðið starf hjá nýju tæknisetri. Verði lög um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum talin eiga við í þessari stöðu felst í því að virða skal áfram launakjör og starfsskilyrði samkvæmt kjarasamningi með sömu skilyrðum og giltu hjá fyrri vinnuveitanda og jafnframt gildir að ekki sé heimilt að segja starfsmanni upp störfum vegna aðilaskipta bæði fyrir og bæði fyrir og eftir aðilaskiptin nema efnahagslegar, tæknilegar eða skipulagslegar ástæður séu fyrir hendi sem hafi í för með sér breytingar á starfsmannahaldi. Meiri hlutinn tekur undir það sjónarmið að lög um aðilaskipti skuli eiga við í þessu tilfelli og leggur áherslu á að fastráðnir starfsmenn í nefndum hluta af starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar færist til tækniseturs. Nefndin leggur því til að við ákvæði til bráðabirgða III bætist ný málsgrein þar sem tilgreint er að um réttarstöðu hinna fastráðnu starfsmanna deildanna tveggja fari

Þá ætla ég að fara aðeins yfir breytingartillögur sem fylgja þessu nefndaráliti.

Ráðherra skal setja á fót stafræna nýsköpunargátt fyrir upplýsingagjöf um stuðning við nýsköpun og tryggja að ráðgjöf á fyrstu stigum nýsköpunarverkefna sé gjaldfrjáls og aðgengileg hvar sem er á landinu, m.a. leiðsögn við umsóknarferli innan stuðningsumhverfis nýsköpunar. Ráðherra skal í reglugerð kveða nánar á um framkvæmd ráðgjafar um nýsköpun. Ráðherra skal veita sértæka styrki, Lóu – verkefnastyrki, til eflingar nýsköpun á landsbyggðinni. Hlutverk styrkjanna er að styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, verðmætasköpun og atvinnulíf sem byggist á hugviti og þekkingu, á forsendum svæðanna sjálfra. Lóu – verkefnastyrkjum skal úthlutað utan höfuðborgarsvæðisins, eins og það er skilgreint í gildandi byggðakorti ESA og leiðbeinandi reglum þar um. Styrkjum má einnig úthluta til verkefna sem stuðla að uppbyggingu vistkerfis fyrir nýsköpunarstarfsemi og frumkvöðlastarf.

Síðan eru tæknilegar breytingar og lenging á gildistíma núgildandi laga, þ.e. að þessi lög taki gildi 1. júlí 2021.

að við frumvarpið bætist tvö ný ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: „a. Ráðherra skal gefa Alþingi skýrslu um stöðu nýsköpunarstuðnings eftir niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar, þróun nýsköpunarmála á landsbyggðinni, árangur sem og ásókn í hvatastyrki til nýsköpunar sem ráðuneytið úthlutar og starfsemi tækniseturs eigi síðar en tveimur árum eftir samþykkt frumvarps

Samhliða verði unnið að framtíðarfyrirkomulagi byggingarrannsókna í landinu og þeim komið í það horf sem best þykir henta fyrir árslok 2022.“ Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum sem gerð er sérstaklega grein fyrir í því breytingaskjali sem ég var að vitna í.

skýrt verði að sjóðnum sé einnig heimilt að styrkja rannsóknir og tækniþróun í samstarfi við erlenda sjóði. Eins og ákvæðið er orðað nú á það einungis við um stofnanir, háskóla og fyrirtæki sem samstarfsaðila.

í umræðum í þingsal að óeðlilegt væri að í lögunum væri mælt fyrir um heimild sjóðsins til að eiga aðild að sprotafyrirtækjum á frumstigi nýsköpunar,

Samkvæmt upplýsingum sem nefndin fékk frá ráðuneytinu hefur eignarhald sjóðsins í sprotafyrirtækjum á grundvelli þessa heimildarákvæðis ekki

Meiri hlutinn telur í ljósi framangreinds að þrátt fyrir að Tækniþróunarsjóður nýti ekki þessa heimild sé mikilvægt að hlutleysi sjóðsins sé hafið yfir vafa. Meiri hlutinn leggur því til að ákvæði um heimild Tækniþróunarsjóðs til eignarhalds í sprotafyrirtækjum falli brott.

og að heimilt verði að byggja úthlutun styrkja á mati fagráða sem skipuð eru sameiginlega af samstarfsaðilum. Breytingin er gerð til samræmis við breytingu sem gerð var á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir

Við höfum reynt sem við gátum að mæta þeim áhyggjum og vangaveltum sem komu fram í mjög mörgum og efnismiklum umsögnum og voru margar mjög keimlíkar. Þar kom fram að

að tryggja að áfram yrðu möguleikar fyrir nýsköpun og frumkvöðla á byrjunarstigum til að leita ráðgjafar, ókeypis ráðgjafar og stuðnings, við að sækja um í þá sjóði sem hægt er að sækja um í fjölbreyttu nýsköpunarumhverfi. Allt þetta teljum við að við höfum náð utan um í þessu máli. Ég vil bara þakka fyrir þá góðu vinnu hjá allri nefndinni að gera þetta mál enn betra í þágu nýsköpunar í landinu og væntingar í brjósti um að það muni hafa mjög jákvæð áhrif í nýsköpunarumhverfinu og efla þjóðarhag.

Þetta er mál sem hefur greinilega vakið upp ákveðinn ótta í samfélaginu og kannski ekki að tilefnislausu. Mig langar að spyrja um nokkur atriði varðandi

Ég velti því fyrir mér hvað það er sem fær hv. þingmann til þess að líta svo á að þessi ráðstöfun muni verða til þess að efla stafrænar smiðjur.

Ég tel að við höfum unnið vel með þær áhyggjur og mætt þeim að stærstum hluta í þessu máli. Og eins og ég fór yfir

Er það í alvörunni nóg? Þykir það einhvers konar framför að í stað þess að hafa fólk í heimabyggð á ýmsum stöðum um landið, sem þekkir málin, þekkir byggðina, þekkir svæðið og hefur bein persónuleg tengsl við fólk,

það að bæta að núna verð ég líka að spyrja út í tímasetninguna á þessu. Ég veit að það er ákveðin klisja að gagnrýna tímasetningu, en við verðum að horfast í augu við það að nú er búinn að vera heimsfaraldur í gangi og búinn að vera samdráttur á Íslandi upp á 10,4%,

og búið að bæta miklum fjármunum þar inn í svo ég tel að það umhverfi sé mjög vel varðað í þessu frumvarpi. Varðandi það hvort þetta sé rétti tíminn þá tel ég þetta vera akkúrat rétta tímann til að endurskoða nýsköpunarumhverfið, þegar við þurfum að spyrna okkur upp úr þeirri efnahagslægð sem orðið hefur út af Covid, nákvæmlega þess vegna. Ég tel að við séum að gera hárrétt í þeim efnum.

að tilkynningin ein og þrýstingur ráðuneytisins á að þjónustu stofnunarinnar sé ekki viðhaldið er þegar þess valdandi að aðeins eru fjórir starfsmenn eftir af 20 hjá Nýsköpunarmiðstöð sem tengjast stuðningi við frumkvöðla á frumstigi og fækkar í tvo á næstunni.

Þar voru skilaboðin þau að svipað hlutfall væri samþykkt af umsóknum utan af landi og héðan af höfuðborgarsvæðinu. Vandinn væri bara að það væru miklu færri umsóknir sem kæmu utan af landi.

nýsköpun í hugsun, hvernig því verður best fyrir komið að hafa nýsköpun aðgengilega fyrir alla landsmenn í samkeppni við aðrar þjóðir og að ná tökum á því hvernig við getum reist þjóðarhag við.

setja hana á stofn og þar á að veita góða ráðgjöf til allra, hvort sem þeir búa í Grímsey, á Þórshöfn eða á Drangsnesi. Það hefur ekki verið aðgengi á þessum stöðum hingað til. Áfram verður nýsköpunarfulltrúi ráðinn á Ísafjörð og Vestmannaeyjar og þeir nýsköpunarfulltrúar sem verið hafa á Akureyri verða til aðstoðar við þessi mál í gegnum ráðuneytið. Ég tel að þessum málum sé bara mjög vel fyrir komið með þessu fyrirkomulagi. Varðandi fjármögnun til nýsköpunar vil ég bara benda á að nýverið var úthlutað styrkjum úr Rannsóknasjóði fyrir 2021.

er byggt upp. Það er skemmdarverk. Þú byrjar á því að koma með áætlun um það hvernig nýja kerfið eigi að líta út áður en þú hendir því gamla

en ég ætla síður að gera það. Ég er að beina athygli að því hvernig þáverandi fyrirkomulagi er hent út

og síðan átti að koma með áætlun um það hvað ætti að koma í staðinn. Þetta er svo rangt gert og skaðinn af þessu er svo augljós

Ég er því mjög ánægð með þessa afurð eins og hún er orðin núna og tel að með því að flétta þetta saman við byggðaáætlun, sóknaráætlun landshlutanna,

Sá sjóður mun geta styrkt og byggt upp innviði vítt og breitt um landið. Og víða eru slíkir innviðir að byggjast upp af hálfu heimamanna og fyrirtækja á svæðunum. Þar eru til úthlutunar 100 milljónir til að byrja með í þessum verkefnasjóði svo að ég held að við séum komin á góðan stað og er full ástæða til að halda því á lofti að á þessu kjörtímabili hafa opinber framlög til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina aukist um meira en 70%. Ég segi bara 70%. Það hlýtur að vera einhvers virði að hafa lagt þessa miklu áherslu á það á þessu kjörtímabili að styrkja og efla nýsköpun í verki en ekki bara í orði og við erum líka að gera það með þessu frumvarpi.

Með þessu frumvarpi, sem við höfum fjallað nokkuð ítarlega um í nefndinni eins og kom fram í máli hv. flutningsmanns meiri hluta nefndarinnar, er fyrst og fremst verið að bregðast við þeirri ákvörðun ráðherra að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og koma á fót enda er þar ekki að finna sterka sýn á framtíð nýsköpunar á Íslandi. Í greinargerð frumvarpsins er vissulega fjallað um þau markmið að efla opinberan stuðning við nýsköpun í landinu með einföldu verklagi, skýrri ábyrgð og sterkum tengslum við háskólasamfélag, atvinnulíf og hagaðila. Í markmiðsgrein frumvarpsins er lögð áhersla á eflingu nýsköpunar á landsvísu, stuðning við nýsköpun á sviði hátækni, forgangsröðun verkefna, að draga úr yfirbyggingu og auka sveigjanleika þannig að opinbert fé nýtist sem best til þeirra verkefna sem því er veitt í. í. Því miður er það mat 1. minni hluta atvinnuveganefndar að þrátt fyrir þessi ágætu markmið, sem eru sannarlega góð og gild, þá sé þeim ekki fylgt eftir í texta frumvarpsins sjálfs og þrátt fyrir ágætar breytingartillögur meiri hluta nefndarinnar þá vantar enn nokkuð upp á.

En þetta er mikilvægt mál og má sjá mikilvægið einna helst af þeim fjölda umsagna sem nefndinni barst um málið en alls bárust 34 innsend erindi og umsagnir. Margar þeirra, ef ekki flestar, voru nokkuð neikvæðar þó að margir hafi fagnað því að verið væri að fara í endurskoðun á þessu stoðkerfi. Þar komu fram áhyggjur af stöðu frumkvöðla sem eru að stíga sín fyrstu skref, stuðningi við nýsköpun á landsbyggðunum og stöðu og fjármögnun byggingarrannsókna í framhaldi af niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar. Einnig komu fram áhyggjur af rekstrarformi tækniseturs, fjármögnun og óljósu hlutverki þess.

en í ljósi þess hversu illa var staðið að málinu strax í byrjun og hversu vanreifað það var af hálfu ráðuneytisins er ljóst að ekki er hægt að styðja málið. Enn er tilefni lagasetningarinnar óskýrt og greiningarvinna sem leggja hefði átt til grundvallar breytingum vanreifuð eða ekki til staðar. Þá er tímarammi breytingaferilsins of stuttur og stofnunin lögð niður án þess að búið sé að móta þá ferla sem eiga að taka við veigamiklum verkefnum stofnunarinnar. Eins hefði þurft að ganga lengra í mörgum atriðum. Það er sannfæring 1. minni hluta að ástæða sé til að fresta í raun frekari umfjöllun um málið og undirbúa það betur. Þá er þessi tímapunktur sérstaklega óheppilegur til að vera með óvissu í kerfinu enda sjaldan verið jafn mikil þörf fyrir stuðning við nýsköpun og frumkvöðlastarf í landinu og nú. minni hluti átelur í því samhengi hversu langt ráðuneytið hefur gengið í að leggja stofnunina niður áður en vilji og samþykkt þingsins liggur fyrir sem gerir það að verkum að erfitt er að taka skref til baka, hverfa frá ákvörðuninni og hefja vegferðina á réttum byrjunarreit.

Í frumvarpið vantar sýn á hvert hlutverk ríkisins eigi að vera og hvernig þjónustu við mikilvæga aðila í vistkerfi nýsköpunar sé best háttað. Þar vantar einnig útfærslu á mikilvægri þjónustu, t.d. við landsbyggðina, frumkvöðla á fyrstu stigum, stuðning við alþjóðasókn og alþjóðlegt samstarf og aðrar áskoranir,

Í skýrslu ráðherra um mótun klasastefnu er fjallað nokkuð ítarlega um hlutverk ríkisins hvað varðar nýsköpun í samhengi við klasa. Það má því segja að þar komi fram ákveðin sýn um hvernig eigi að nálgast þessi viðfangsefni.

Kristján bendir einnig á að meðal helstu styrkleika Íslands síðustu árin hefur talist fjöldi birtra vísindagreina og hlutfall rannsókna sem styrktar eru með erlendu fjármagni, en meðal veikleika hefur hins vegar verið lágt hlutfall há- og millitæknivarnings í innlendri framleiðslu og útflutningi. Að auki stendur landið mjög neðarlega varðandi fjölda útskrifaðra háskólanema úr vísinda- og tæknigreinum en þar hefur lítið þokast áfram þrátt fyrir nokkur átaksverkefni stjórnvalda á síðustu árum. Þá kom fram í McKinsey-skýrslunni frægu í kjölfar efnahagshrunsins 2008 að mikilvægt væri að byggja nær eingöngu á nýjum útflutningsgreinum. Þá má ekki gleyma því að alþjóðleg samvinna og samstarf á vettvangi hins opinbera er ekki síður mikilvæg fyrir alþjóðlega samkeppnishæfni landsins og til að taka þátt í því starfi þurfum við að eiga bæði þekkingu og mannauð hjá hinu opinbera sem vinnur að stuðningi við vistkerfi nýsköpunar og hefur tækifæri til að vinna að slíkum alþjóðlegum samstarfsverkefnum. Mikilvægi þess að styðja við nýsköpun, rannsóknir og þróun er óumdeilt og hefur á undanförnum árum nokkuð verið bætt í framlög til þeirra málaflokka. En þegar við förum að skoða tölurnar og það sem er á bak við þær þá er ljóst að hækkunin kemur fyrst og fremst til vegna hækkunar á hlut fyrirtækja á meðan framlög til rannsókna og þróunar í háskólum og opinberum stofnunum hafa dregist saman, einkum hjá opinberum stofnunum. Erlendar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á þá staðreynd að það eru skýr tengsl á milli fjárfestinga hins opinbera og einkageirans í rannsóknum og þróunarstarfi. Það þýðir, herra forseti,

og því ljóst að nú er ekki ástæða til að draga úr stuðningi við alþjóðlega samvinnu og á sviði nýsköpunar og tækniþróunar. Þvert á móti væri skynsamlegra að styrkja enn frekar aðgerðir til stuðnings vistkerfis nýsköpunar og leggja áherslu á aðkomu ríkisins að því að brúa bil milli rannsókna og markaðar. Samhliða væri ástæða til að efla þær stofnanir hins opinbera sem sinna tæknirannsóknum, þjónusta atvinnulífið og sinna margs konar eftirliti.

Tillaga meiri hlutans um að koma á fót stuðningsgátt við frumkvöðla á fyrstu stigum er til bóta en þó er sú breyting aðeins viðbragð við því sem minni hlutinn telur meðal margra annmarka frumvarpsins að afnema með öllu gjaldfrjálsan stuðning við frumkvöðla á fyrstu skrefum og láta einkageirann taka við. Margir gestir nefndarinnar undirstrikuðu nauðsyn þess að frumkvöðlar um allt land hefðu aðgang að gjaldfrjálsri leiðsögn á allra fyrstu skrefum til að gera þeim kleift að meta fýsileika hugmynda sinna. Fjölbreytt stuðningsþjónusta við frumkvöðla á fyrstu skrefum er í boði í öllum samanburðarlöndum okkar og engum þeirra hefur dottið í hug að rífa niður slíka þjónustu í stað þess að byggja hana markvisst upp og bæta.

Þrátt fyrir góð fyrirheit í greinargerð frumvarpsins vantar algerlega í lagatextann útfærslu á markmiðsgrein frumvarpsins hvað varðar áherslu á nýsköpun á landsbyggðunum. Að mati 1. minni hluta eru breytingartillögur meiri hluta nefndarinnar skref í áttina sem og sú ákvörðun ráðuneytis að halda þeim stöðugildum Nýsköpunarmiðstöðvar sem hafa verið utan höfuðborgarsvæðisins og færa þau til ráðuneytisins.

Þetta hefur sérstaklega verið gagnrýnt á Austurlandi og talið að þessi skortur á aðgengi að stuðningi við nýsköpun í landshlutanum hafi haft neikvæð áhrif á samkeppnishæfni landshlutans að þessu leyti.

Þá hefði verið æskilegt að fjalla á einhvern hátt um umboð ráðuneytisins til að styðja við uppbyggingu og rekstur frumkvöðlasetra um land allt sem eðlilegt væri að fjalla um ef raunverulegur vilji til stuðnings og eflingar við nýsköpun utan höfuðborgarsvæðisins væri til staðar.

Þá erum við hér að tala um sjóð sem í upphafi máls átti að svara allri þörf fyrir stuðning við nýsköpun utan höfuðborgarsvæðisins sem öllum var ljóst að myndi aldrei duga til. Þá vísaði ráðherra í umræðum í þinginu til þess að sjóðurinn myndi einnig gagnast þeim sem styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarf utan höfuðborgarsvæðisins. Í reglum sjóðsins er hins vegar skýrt tekið fram að lögaðilar í meirihlutaeigu ríkis eða sveitarfélaga skuli ekki vera leiðandi aðili

Eitt af stóru málunum í umfjöllun nefndarinnar um frumvarpið var Rannsóknastofa byggingariðnaðarins og komu fram miklar áhyggjur af stöðu og framtíð tæknirannsókna sem unnar hafa verið á Nýsköpunarmiðstöð fram að þessu.

Í umsögnum kom einnig fram áhersla á að byggingarrannsóknir séu langtímaverkefni og mikilvægt að þær séu samfelldar og hafi trygga fjármögnun til að vinna þau rannsóknarverkefni sem nauðsynlegt er fyrir byggingarstarfsemi á landinu.

Það er gríðarlega mikilvægt fyrir framtíð þeirra rannsókna að vel sé staðið að einmitt þessari vinnu og að sú reynsla og þekking og þær rannsóknir sem eru í gangi núna glatist ekki vegna þessara breytinga. þessara breytinga. Það verður að teljast ólíklegt að grunnfjármögnun slíkra rannsókna geti verið á hendi annarra en ríkisins þótt hluti hennar geti að sjálfsögðu komið úr ýmsum rannsóknasjóðum, innlendum og erlendum. En þá er einnig eðlilegt að slík rannsóknastarfsemi sé unnin innan stofnana ríkisins sem hlutlauss aðila á markaði. Slíkt fyrirkomulag er einnig á hinum Norðurlöndunum, t.d. með SINTEF í Noregi og Riso í Danmörku. Samhljómur var þó í umsögnum um að vissulega gætu ákveðnar mælingar og prófanir átt sér stað annars staðar og var rætt um mikilvægi faggildingar rannsóknastofu í því samhengi og getur 1. minni hluti nefndarinnar tekið undir það sjónarmið. Það breytir þó ekki, herra forseti, mikilvægi þess að byggingarrannsóknir eigi sér samastað. Þær krefjast í því samhengi líka nokkuð sérhæfðs búnaðar sem oft tekur mikið rými. Þannig er ekki víst að hagkvæmt væri að koma þeirri starfsemi fyrir í Vatnsmýrinni þar sem ljóst er að fermetraverð er mjög hátt, en Nýsköpunarmiðstöð hefur verið í mjög hagkvæmu húsnæði í Keldnaholti. Meiri hluti nefndarinnar virðist gera sér grein fyrir mikilvægi þessa og leggur til í nefndaráliti sínu breytingartillögu þar sem gert er ráð fyrir auknum tíma til þess að vinna að framtíðarskipulagi byggingarrannsókna í landinu og að þeim verði komið í það horf sem best þykir henta fyrir árslok 2022. Fyrsti minni hluti vill árétta mikilvægi þess að hafðar verði í huga ábendingar sem fram komu í umsögnum til nefndarinnar og að haft verði samráð við fagaðila og fagfélög eins og t.d. Verkfræðingafélag Íslands og háskóla. Herra forseti. Í samhengi við háskólana vil ég koma aðeins inn á stofnun tækniseturs. Flestir umsagnaraðila fögnuðu þeirri hugmynd að koma á fót tæknisetri sem myndi styðja við nýsköpunarverkefni á sviði hátækni. Þó komu fram áhyggjur af því að verkefni félagsins væru ekki nægjanlega skýr og rekstrarformið ekki heldur. Ábendingar komu einnig fram um að ekki væri ljóst hvort samstarf ætti að vera við alla háskóla í landinu eða eingöngu skólana tvo sem eru í Reykjavík.

með launakostnaði, leiguhúsnæði og viðhaldskostnaði tækja en einnig við að sérhanna og setja upp nýja aðstöðu í Vatnsmýrinni, endurnýjun búnaðar o.s.frv., en rekstrarmódelið gekk út á að rekstrartekjur félagsins fengjust fyrst og fremst úr styrkumsóknum sem er ekki heppilegt. Í því samhengi var nefndinni bent á að þar væri tæknisetrið mögulega komið í beina samkeppni um styrki við þá aðila sem það á að vera að þjóna og vera í samstarfi við.

Við meðferð málsins kom skýrt fram að starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar hefði sjálft bæði hugmyndir um og metnað fyrir breytingum sem mætti koma á í nýsköpunarumhverfinu á Íslandi enda nokkur reynsla komin á það.

1. minni hluti atvinnuveganefndar telur að betur hefði farið á því að hafa samráð við starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar og nýta þær hugmyndir sem þar er að finna til þess að bæta nýsköpunarumhverfið á Íslandi. Þess í stað virðist fyrsta ákvörðunin hafa verið sú að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð, af ástæðum sem 1. minni hluti þekkir ekki enn þá, en finna síðan út úr því hvað ætti að gera í staðinn.

Um þessi atriði hefur í raun ekki verið deilt og hafði verið rætt um það í nokkurn tíma að ástæða væri til að gera breytingar á starfseminni. Ákvörðun ráðherra að leggja stofnunina niður var hins vegar ekki eitthvað sem áður hafði komið til umræðu og kom því flestum í opna skjöldu. Eðlilegra hefði verið að gera úttekt á starfsemi stofnunarinnar í samhengi við reynslu annarra þjóða og að til grundvallar hefði legið dýpri skilningur á eðli nýsköpunar og stuðnings við flókið vistkerfi nýsköpunar. Því miður hefur það lengi viljað brenna við á Íslandi að við ákvarðanatöku skorti bæði á eftirfylgni og mat á afleiðingum ákvarðana eins og bent hefur verið á í nokkrum erlendum úttektum og í ályktunum Vísinda- og tækniráðs. Sú ákvörðun ráðherra að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð án þess að neitt komi í staðinn skapar einmitt hættu á slæmri og ómarkvissri meðferð opinbers fjármagns Herra forseti. Samhliða þessu máli höfum við fjallað um Tækniþróunarsjóð. Þar er fyrst og fremst um tæknilega breytingu að ræða

að það verði kveðið á um ákveðið hlutfall stjórnarmanna utan höfuðborgarsvæðisins. Ég mun mögulega að leggja fram breytingartillögu þess efnis við 3. umr. en því miður gafst mér ekki tími til að ganga frá henni nú fyrir þessa umræðu. Herra forseti.

Að mati 2. minni hluta var frá upphafi ljóst að frumvarp þetta væri ófullburða, svo sem sjá má af því að af hálfu meiri hlutans eru gerðar umtalsverðar breytingartillögur við efni þess. Ber að meta þá viðleitni meiri hlutans til að færa málið í betra horf. Við umfjöllun um málið hafa fulltrúar meiri hluta og beggja minni hluta lagt sig fram um að leggja til breytingar með það að markmiði

Á það var ítrekað bent í umsögnum og af hálfu gesta á fundum nefndarinnar. Má með hæfilegri einföldun segja að virkar efnisgreinar frumvarpsins séu aðeins tvær; að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sem virðist hafa verið aðalatriði málsins af hálfu ráðuneytisins, ráðherra heimild til að stofna nýtt félag, þ.e. einkahlutafélag um starfsemi tækniseturs. Stuðningur af hálfu hins opinbera við nýsköpun er þýðingarmikið málefni sem kallar á vandaða vinnu og undirbúning þegar ráðist er í lagasetningu þar um.

án fullnægjandi samanburðar við sambærileg kerfi í öðrum löndum, án fullnægjandi kostnaðargreiningar á fyrirhuguðum breytingum á fyrirkomulagi tæknirannsókna til framtíðar, án þess að fullnægjandi tillit sé tekið til annarra þátta í starfsemi viðkomandi rannsóknastofnana atvinnuveganna en þeirra sem snúa að nýsköpunarumhverfinu, án greiningar á hvar helstu tækifæri Íslands í tæknirannsóknum liggi og án þess að áætlun liggi fyrir um markvissan stuðning við þau svið til að hámarka árangur af framlagi hins opinbera til tæknirannsókna og nýsköpunar í náinni framtíð.

Annar minni hluti tekur undir þessi sjónarmið um nauðsynlegan grundvöll viðamikilla lagabreytinga í málaflokknum. Verulega sýnist hafa skort á að frumvarpið væri undirbúið með fullnægjandi hætti. Að mati 2. minni hluta eru þær breytingartillögur sem meiri hlutinn leggur til við frumvarpið til bóta og a.m.k. að einhverju leyti fallnar til að bæta úr þeim alvarlegu vanköntum sem voru á frumvarpi ráðherra. Hins vegar hefur ekki verið bætt úr þeim ágöllum við undirbúning málsins sem að framan eru taldir. Vill 2. minni hluti benda á að ekki virðist hafa tekist að styðja nægilega vel við þau markmið sem sett eru fram í 1. gr. frumvarpsins um hvernig efla skuli og styðja við nýsköpun á landsbyggðinni. Efasemdir eru um að tekist hafi að bregðast nægilega vel við þeim breytingum sem frumvarpið felur í sér þegar kemur að því að styðja þar frumkvöðlastarf. Æskilegt er að kveðið hefði verið skýrar

um byggingarrannsóknir. Þar ber sérstaklega að nefna hinar mikilvægu hagnýtu rannsóknir sem kunna að falla utan samninga sem gerðir eru að þar að lútandi við háskóla. Hér er um að ræða umtalsverða samfélagslega hagsmuni af grundvallarrannsóknum sem lúta að byggingum og vegagerð og fjölmörgum öðrum þáttum, þar á meðal myglu í húsakynnum. Þá telur 2. minni hluti að skýra hefði mátt betur af hverju kosið var að fela Húsnæðis- og mannvirkjastofnun umsjón með hinum nýja samkeppnissjóði um byggingar- og mannvirkjarannsóknir en óvíst sýnist hvort slík umsýsla falli vel að verksviði þeirrar stofnunar. Rannís fer með stóran hluta umsýslu ýmissa rannsóknasjóða og þar er því þegar fyrir hendi þekking, ferlar og umgjörð fyrir umsýslu samkeppnissjóða á við þann sem hér er lagt til að stofnaður verði. 2. minni hluti telur í því ljósi að sterklega hefði komið til álita að Rannís færi með umsýslu hins nýja samkeppnissjóðs. 2. minni hluti jafnframt vekja athygli á því að óvissa ríkir um fjárhagslegar afleiðingar af þeim breytingum sem lagðar eru til, m.a. þegar kemur að rekstri tækniseturs, en ekki hefur verið lögð fram fjárhagsáætlun fyrir setrið. Þá kom fram í umsögn Háskóla Íslands að óvarlegt sé að gera félaginu að reiða sig að umtalsverðum hluta á fé úr samkeppnissjóðum erlendis frá. Ekki síst á það við þar sem um er að ræða nýtt félag sem á eftir að ávinna sér nægjanlegt orðspor til að geta orðið marktækur viðtakandi framlaga úr samkeppnissjóðum.

töldu sig í óvissu, svo vægt sé til orða tekið, um hvernig staðið yrði að því ferli.

Breytingartillaga meiri hlutans rennir stoðum undir að þeim þætti hafi ekki verið gefinn nægilegur gaumur við undirbúning frumvarpsins. Sú tillaga er nauðsynleg og ber að styðja. Herra forseti. Breytingartillögur meiri hlutans miða að því að bæta frumvarp sem var ófullburða þegar það kom fram. Þótt við sem skipum 2. minni hluta,

styðjum við breytingartillögur meiri hlutans, af þeirri ástæðu að þær eru fallnar til að bæta úr þeirri óvissu sem frumvarpið veldur. Stjórnvöldum hefur með frumvarpinu ekki tekist vel upp við að efla nýsköpun sem hreyfiafl í atvinnulífinu. Leggur 2. minni hluti áherslu á vandaða og ígrundaða málsmeðferð þegar kemur að nýsköpun með virkri þátttöku atvinnulífs og landsbyggðar við framtíðaruppbyggingu atvinnulífs í landinu. Kröftug nýsköpun er mikilvæg forsenda þess að reisa stoðir undir hagsæld landsmanna til framtíðar.

endurskipulagningu verkefna á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og niðurlagningu þeirrar stofnunar, þar sem rót þessa frumvarps liggur, styðjum við frumvarpið um Tækniþróunarsjóð sem nauðsynlega lagastoð undir starfsemi sjóðsins. Að meginstefnu er með frumvarpinu verið að færa ákvæði í gildandi lögum í sérstök lög um sjóðinn, með lítils háttar breytingum sem við fulltrúar Miðflokksins í nefndinni stöndum að ásamt meiri hluta nefndarinnar. Tækniþróunarsjóður gegnir mikilvægu hlutverki sem samkeppnissjóður

Herra forseti. Nýsköpun skiptir máli. Við erum þekkingarsamfélag og við höfum verið það frá upphafi byggðar á Íslandi. Töluverða þekkingu þarf til að búa í harðbýlu landi og það á fyrir vikið að vera grundvallarforsenda allra ríkisstjórna að leggja höfuðáherslu á að nýsköpun á Íslandi sé með besta mögulega móti. Með þessu frumvarpi er verið að slátra nýsköpunarumhverfinu á Íslandi, slátra því. Þetta er ekki orðum aukið, herra forseti, og ég mun rekja það í löngu máli hér á eftir, fyrst og fremst með því að vitna í umsagnir. Mig langar til að trúa því að frumvarpið sé lagt fram með góðum ásetningi en góður ásetningur er ekki sá gjaldmiðill sem margir stjórnmálamenn vilja trúa að hann sé. Ég verð að segja að það er oft sem maður er ósammála frumvörpum á Alþingi og það er allt í lagi en það er sjaldan sem manni blöskrar. Það er öllum ljóst sem til þekkja að víða er pottur brotinn í nýsköpunarumhverfi á Íslandi og hefur verið lengi. Nýsköpunarmiðstöð Íslands er

Það er eitthvað sem við höfum oft talað um að þurfi að laga og hér erum við nú með frumvarp sem í raun gerir allt öfugt við það sem við ættum að vera að gera. Það hefði verið hægt að fara af stað á þann hátt að tala við starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar, tala við starfsfólk Rannís og Tækniþróunarsjóðs, tala við starfsfólk hjá sprotafyrirtækjum, nýsköpunarfyrirtækjum og víðar og komast að því hvað og hvernig við gætum lagað öll þau fjölmörgu vandamál sem eru til staðar í nýsköpunarumhverfinu og bætt þannig stuðningssjóði, gengið inn í alþjóðlega samvinnu, verið í fararbroddi í þessum hlutum, í stað þess að henda öllu út eins og hér er gert

það hlýtur að gefa augaleið að stofnun sem hefur fyrst og fremst stofnanalegan áhuga og sérfræðiþekkingu á höfum og vötnum og lífríki þeirra

Þetta er ekki gagnrýni á þekkinguna sem er þar fyrir hendi, hún er alveg til staðar, þetta er þokkalega vel þekkt fræðasvið, heldur gagnrýni á það að stofnunum séu falin verkefni sem þau hafa ekki stofnanalegan áhuga á og ganga þvert á eðli þeirra og tilgang.

í sögu Íslands þegar hagkerfið má ekki verða fyrir meiri skaða. Ég er ekki að segja að það væri í lagi að fara nákvæmlega þessa leið ef við værum í gargandi uppsveiflu, enda er margt við þá leið að athuga. En þegar 10,4% samdráttur er í hagkerfinu út af heimsfaraldri Covid þá hlýtur að gefa augaleið að það væri fínt að staldra aðeins við, stíga varfærnari skref og reyna kannski að byggja upp frekar en að rífa niður. En þetta er allt saman gert og byggt á þeirri trú að lausnin sé að auka fjárfestingar en minnka þjónustu. Staðreyndin er samt sú að lönd, einkum smærri lönd, þurfa að hafa mjög hátt þjónustustig við lítil og meðalstór fyrirtæki ef þau eiga að komst af.

einhvers konar Kísildalsvæðing á nýsköpunarumhverfinu, að verið sé að leggja alla áherslu á einhvers konar einhyrningaframleiðslu á kostnað þess að styðja við öll þau fjölmörgu fyrirtæki á Íslandi sem þurfa á t.d. efnagreiningarþjónustu

við hér á Íslandi verið rosalega góð í að koma fyrirtækjum og koma hugmyndum upp á tækniþróunarstig eitt til þrjú. Þegar talað er um tækniþróunarstig er þetta níu stiga kerfi þar sem fyrstu stigin eru einfaldar hugmyndir en á efstu stigum ertu kominn með vöru á markað sem er fullgild og hefur alla burði til að gera það gott á markaði.

„Tekið er undir meginmarkmið frumvarpsins, en ekki er að sjá að áhersla á nýsköpun á landsbyggðinni fái umfjöllun í meginefni frumvarpsins. Frumvarpið gengur að mestu út á stofnun tækniseturs, en aðeins er fjallað um nýsköpun á landsbyggðinni í greinargerð með frumvarpinu.“

Iceland getur ekki stutt framgang frumvarpsins. Það er illa unnið, í andstöðu við eigin yfirlýst markmið, tímarammi breytinga er of stuttur, greiningar vantar, vandamálin sem ætlað er að leysa eru hreinlega ekki í tengslum við boðaðar aðgerðir,

og áætlunar um hraða uppbyggingu hins nýja stuðningskerfis. Í stuttu máli telur Space Iceland þetta frumvarp einfaldlega ekki fullorðins og furðar sig á að slík hrákasmíð sé lögð fram með tilheyrandi vinnu fyrir löggjafann og hagsmunaaðila.

Vegna þess að ráðherra hefur beitt fyrir sig landsbyggðum og stuðningi við nýsköpun utan höfuðborgarsvæðisins í þessu máli vill Space Iceland benda á að tilkynningin ein og þrýstingur ráðuneytisins á að þjónustu stofnunarinnar sé ekki viðhaldið er þegar þess valdandi er þegar þess valdandi að aðeins eru fjórir starfsmenn eftir af 20 hjá Nýsköpunarmiðstöð sem tengjast stuðningi við frumkvöðla á frumstigi og fækkar í tvo á næstunni. Þeir voru 20 fyrir tilkynningu ráðherra í febrúar.

sjálfum sér að breytingar kosti bara fórnir en í þessu máli er vandinn sá að nákvæmlega ekkert hefur verið gert til að draga úr óvissu og skaða. Frumkvöðlum í setrum Nýsköpunarmiðstöðvar hefur verið tilkynnt um að aðstaða standi þeim aðeins til boða út mánuðinn og nýir frumkvöðlar hafa ekki fengið aðgang. Margir horfa á rúmlega tíföldun í leigukostnaði á opnum markaði. Slíkt áfall fyrir fyrirtæki á frumstigum mun leiða til þess að einhver verkefni komast aldrei yfir þróunar- og vinnslustig. Það er ekki annað hægt en að setja þetta mál í samhengi við fálmkennd og veik viðbrögð ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 kreppunnar. Stærð aðgerðar er hlutfallslega minni en í öllum nágrannalöndum okkar. Samdráttur á Íslandi er Evrópumet. Auk þess sem flestar aðgerðir stjórnvalda hafa geigað. Ríkisstjórnin hefur áður valið aðferðir til hagvaxtar og viðspyrnu út úr kreppu sem eiga sér ekki dæmi annars staðar í heiminum.“ Ég gæti haldið áfram en ég ætla að staldra við hér bara til að leggja áherslu á nokkra af þessum punktum. Það er öllum ljóst sem vinna í nýsköpunarumhverfi að það tekur gífurlegan tíma að byggja upp þekkingu. Það tekur gífurlegan tíma að skrifa umsóknir um styrki og bíða eftir að úthlutun eigi sér stað. Þegar helsta helsta stofnun nýsköpunar á Íslandi er sett í þá stöðu að vita að það er verið að fara að loka eftir einhvern tíma

styrkirnir verða til staðar eða hvort störfin þeirra verða til staðar. Þetta á líka við um þau fyrirtæki sem fá þjónustu frá þessum fyrirtækjum. Þegar við erum að tala um kerfi sem reiða sig á og þétta vinnu yfir langan tíma er augljóst að allar aðgerðir sem miða að breytingum verða að vera fyrirsjáanlegar yfir allan þann tíma. Eitthvað sem tekur tvö, þrjú ár í undirbúningi má ekki verða fyrir einhvers konar upphlaupi á fyrsta degi sem veldur því að allt verður óljóst í mörg ár þar á eftir. eftir. Ég myndi segja að jafnvel þó að þessu frumvarpi verði vísað frá, sem ég vona að verði gert, þá sé hreinlega sá skaði sem þegar er búið að vinna á nýsköpunarumhverfi Íslands bara í undirbúningi frumvarpsins svo mikill að það muni taka mörg ár fyrir nýsköpunarumhverfið á Íslandi að rétta úr kútnum. Það er ekki í lagi að gera hluti á þennan hátt. Þetta er afleitt frumvarp. Hugsanlega er hægt að segja að markmiðið hafi verið gott. Hugsanlega er hægt að segja að farið hafi verið af stað með góðum hug. hug. Ég vil trúa því að fólk sé almennt að vinna af góðum hug en niðurstaðan er afleit. Forseti. Þessu frumvarpi verður að vísa frá áður en meiri skaði er skeður. Það er bara einfaldlega þannig. Það eru kannski einhverjar hugmyndir í frumvarpinu af hinu góða en það sem sameinar öll þau atriði er að þau eru fálmkennd og óljós og byggja byggja á einhvers konar handaveifingum sem ég veit ekki hvort maður getur trúað að verði að veruleika þegar ekkert í frumvarpinu eða í lagaumgjörðinni tryggir að það verði að veruleika.

Hversu erfitt er að móta stefnu um stafrænar smiðjur, herra forseti? Ekki veit ég það. Ég hefði haldið að það væri tiltölulega auðvelt samt vegna þess að þessar smiðjur eru vel þekktar, það eru tæplega 1.500 slíkar smiðjur úti um allan heim og það hlýtur að vera hægt að byggja á þeirri reynslu. En nei, í staðinn fyrir að þetta sé allt orðið skýrt, fjármögnun liggi fyrir og allir viti hvert eigi að halda í næstu skrefum, er einhverra hluta vegna búið til eitthvert handahreyfingafrumvarp þar sem ekkert ljóst og skýrt kemur fram.

frumvarp um Neytendastofu og breytingar á verkefnum sem heyra undir hana. Það frumvarp var gert að lögum

ráðherra neytendamála og ráðherra nýsköpunar og það frumvarp um breytingar á Neytendastofu er sama marki brennt

með meginverkefnunum sem fyrir eru. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann geti ekki tekið undir með mér að hæstv. ráðherra, bæði neytendamála og nýsköpunar, sem er sami ráðherrann,

Það getur ekki verið markmiðið að fækka stofnunum eða leggja niður stofnanir og breyta þeim, heldur hlýtur eitthvert faglegt markmið og markmið sem stuðlar að almannahag að

hingað og þangað. Fjármálaeftirlitið mátti ekki vera til sem sjálfstæð stofnun heldur þurfti að færa það undir Seðlabankann. Neytendastofa mátti ekki vera til sem sjálfstæð stofnun þannig að hún er færð til og nú er verið að slátra fleiri stofnunum. Það er ekki heil brú í þessu. Þetta hefur verið algjörlega samhengislaus þvæla. Það sem er svo merkilegt við þetta er að rökstuðningurinn er alltaf einhvern veginn á þá leið að

öllu sem heitir samfélagslegir innviðir á Íslandi. Við þurfum að fara að hætta þessu. Við þurfum að snúa þessu við. Ég er ekki að segja að við þurfum að stofna 100 stofnanir í viðbót, en við þurfum alla vega að fara að byggja upp. Þetta vandamál er

neytendamála í landinu undir eða huga að þeim með nokkrum hætti. Síðan stendur til að renna skattrannsóknarstjóra undir Skattinn. Þannig að þetta er allt á sömu leið. Hér erum við að tala um opinberan um opinberan stuðning við nýsköpun. Allir stjórnmálaflokkar hafa lagt mikla áherslu á það núna þegar við erum í þessari atvinnukreppu að við þurfum að komast upp úr henni með því að efla nýsköpun á

þegar sjaldan hefur verið meiri þörf fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarf það hefur verið talað endalaust í þessari pontu um mikilvægi þess að ríkið sinni sveiflujöfnunarhlutverki. Það er nánast orðin klisja að tala um sveiflujöfnun.

ekki vegna þess að það sé góð hugmynd að breyta til. Mig langar að lesa meira úr umsögn Space Iceland, sem er mjög áhugaverð hvað þetta varðar.

Það skortir nauðsynlegan aga til að hafa hemil á tískubólum og skyndihugdettum svo mögulegt sé að sækja fram til lengri tíma. Verulega skortir á samhæfingu orða, stefnu og aðgerða hins opinbera. Þess í stað hafa stjórnvöld haft tilhneigingu til að stofna til átaksverkefna sem eru undirfjármögnuð, njóta ekki starfskrafta og byggja á hugdettum og stemningu fremur en greiningum og skýrum markmiðum. Það einkennir þessi verkefni að eftirfylgni er engin og þol til raunverulegrar uppbyggingar skortir. Nýlegt dæmi er til að mynda Lóa – nýsköpunarstyrkir fyrir landsbyggðina, sem ætlað er „að styðja við nýsköpun, eflingu atvinnulífs og verðmætasköpun sem byggir á hugviti, þekkingu og nýrri færni, á forsendum svæðanna sjálfra.“ Heildarúthlutun er 100 milljónir á ári. Það er virði parhúss á höfuðborgarsvæðinu. Um það eiga frumkvöðlar og fyrirtæki í þróun og rannsóknum utan höfuðborgarsvæðisins að slást. Upphæðin er svo smá og stjórnsýslan svo mikil að augljóst er að sjóðurinn mun soga meiri tíma og kostnað í formi vinnu frumkvöðla af landsbyggðum en hann leggur til. Verra er þó að sjóðinum fylgir engin sérstök stefna, bara yfirbygging. Hann er því aðeins nýtt stjórnsýslupúsl umsókna fyrir frumkvöðla og atvinnulíf landsbyggðar. Að sjálfsögðu er ekki annað hægt en að fagna framlagi til nýsköpunar, en efast má um að slíkar smáupphæðir leiði af sér byltingu í atvinnu- og nýsköpun. Þá er óskiljanlegt hvers vegna þessi fjárhæð fór ekki bara í uppbyggingasjóði landshluta þar sem Lóu er hvort sem er ætlað að veita styrki í samræmi við stefnu hvers landshluta. Sem sagt starfa eftir uppbyggingaráætlunum sem fjársveltir uppbyggingarsjóðir fylgja.“ Það er til

markaðsátak fyrir ferðamenn síðasta vor? Stefna stjórnvalda var að bíða af sér faraldurinn

fara, kom í ljós að það var rétt upphæð. 9 milljarðar hefðu verið viðeigandi innspýting í nýsköpunarumhverfið á Íslandi á þeim tímapunkti.

Það er svo augljóst að það er röng aðferð til að koma til móts við ástandið sem var hér síðasta vor. Ráðherra tók ákvörðun í febrúar,

Nú, þegar allir eru sammála um að lausnin út úr þessu ástandi sé nýsköpun og að við þurfum breiðan vettvang fyrir atvinnuvegi á Íslandi en ekki þá einhæfni sem verið hefur í atvinnulífinu,

Það virkar ekki eins vel og við myndum vilja, það virkar ekki eins vel fyrir alla og við myndum vilja. Það sama átti við um nýsköpunarumhverfið áður en ráðherra ákvað að henda öllu burt: Það virkaði.

Vissulega hefur þurft að bæta um og gera betur, en augljóslega var ákvörðunin skemmdarverk, bara einfalt skemmdarverk.

margir fleiri þingmenn, hvers vegna verið sé að búa til eitthvað nýtt þegar ekki er vitað hvort það er betra en það sem fyrir er. Hér er ekki búið að gera úttektir og greiningar og ekki búið að hugsa málið í gegn.

að lögaðilar í meirihlutaeigu ríkisins eða sveitarfélaga skuli ekki vera leiðandi aðili í þeim verkefnum sem hljóta styrk. Hins vegar eru það sveitarfélögin sem eru svolítið að passa upp á frumkvöðlastarf og nýsköpunarstarf úti um landið.

bættu nýsköpunarumhverfi sem þarf nauðsynlega að byggja upp úti um allt land. Já, augljósa leiðin hefði verið að nýta fyrst þær

þegar farið er út í svona breytingar, þurft að vera alveg ljóst hvernig ætti að meta árangur þeirra og hvað ætti að ætti að miða við í því mati, hvernig ætti að mæla árangurinn. Mér sýnist það ekki vera gert og í síðustu setningunum

segir, með leyfi forseta: „Því miður hefur það lengi viljað brenna við á Íslandi að við ákvarðanatöku skortir bæði á eftirfylgni og mat á afleiðingum ákvarðana eins og bent hefur verið á í nokkrum erlendum úttektum …“ Síðan er nokkrar erlendar úttektir taldar upp

Er verið að gefa í eða er verið að skera niður með þessari tilfærslu?

Hvernig er þetta betra fyrirkomulag en það sem var? Hvernig er það ódýrara? Hvernig er það skilvirkara? Því er ekki svarað. Það er það sem er slæmt.

Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að stafrænar smiðjur verði efldar þar sem þær eru og einnig tryggður aðgangur að þeim víðar um landið.

þingið tók þessari þingsályktunartillögu opnum örmum og bætti í, bætti einmitt aðgengi fyrir grunnskólanema, jók

höfum við beðið eftir næstu fjármálaáætlun sem myndi sýna það myndarlega hvernig stjórnvöld hyggist bregðast við einróma ályktun alls þingsins

sagt ný nýsköpunarstefna Íslands sem maður hefði haldið að lægi til grundvallar frumvarpinu, en hún er nefnd einu sinni.

eftir skoðun hans á því að nú er ráðuneytið búið að ganga ótrúlega langt í að búta niður Nýsköpunarmiðstöð og í rauninni

Það er einkenni meirihlutamenningarinnar hérna á þingi og dæmi um það hvernig þingið er stimpilstofnun.

1. minni hluta atvinnuveganefndar við þetta mál ásamt Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur, sem gerði ágæta grein fyrir afstöðu okkar áðan. Ég ætla að byrja á því að segja það jákvæða sem ég hef að segja sem er um störf nefndarinnar og störf meiri hlutans sér í lagi í þessu máli.

var það alls ekki tilfellið við meðferð þessa máls og reyndar til stakrar fyrirmyndar hvernig meiri hlutinn stóð að því að hafa minni hlutann með sér í umræðum um málið. Formaður nefndarinnar sér í lagi lagði sig allan fram við að taka inn þau sjónarmið sem þau töldu mögulegt að

Það kom frekar snemma í ljós við meðferð málsins að það var ekki mjög skýr og greinileg hugsun á bak við niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Og eftir því sem fundunum fjölgaði um málið varð sífellt ljósara, þegar spurt var út í greiningarvinnu eða þess háttar eða hvaða forsendur lægju að baki þessari ákvörðun og ákvörðunum sem komu í kjölfarið, að greiningar voru ýmist ekki til staðar eða þá að þær voru ekki í slíku formi að maður myndi sjálfur, alla vega ekki sá sem hér stendur, fara í svo stórbrotnar breytingar á þeim forsendum einum og sér. Það var einfaldlega ekki nógu mikið greint. Nú þarf vonandi ekki að tíunda hversu viðkvæmt það er að gera stór mistök í nýsköpunarumhverfi Íslands á þessum tímapunkti á þessum tímapunkti í þróun Covid-19 heimsfaraldursins og þeirrar viðspyrnu sem við viljum öll að þjóðríkið okkar, Ísland, nái. Nýsköpun spilar þar lykilhlutverk og það er mikilvægt að vel sé staðið að verki. Og það gerði meiri hluti atvinnuveganefndar að mínu mati upp að því marki sem það er yfir höfuð mögulegt. En eftir stendur inntak málsins sjálfs. Það er gölluð hugsun í frumvarpinu sjálfu sem er sú

að velta fyrir sér hvað gera mætti í staðinn. Úr því hafi komið þetta frumvarp, væntanlega eftir ýmsa vinnu sem ég ætla ekki að gera lítið úr. Þegar

Þegar stofnanir eru lagðar niður eða gerðar verulegar breytingar á þeim þá er eðlilegt og vel þekkt og ekkert athugavert við það að starfsfólk hugi að starfsumhverfi sínu, starfsöryggi og þess háttar. En í þessu máli var mjög skýrt af öllum samtölum við starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands að það var ekki það fyrsta sem þau höfðu áhyggjur af, heldur af því að ekki væri hlustað á þau þegar kæmi að gagnrýni á nýsköpunarumhverfið á Íslandi. Það er nefnilega ýmiss konar gagnrýni á nýsköpunarumhverfið á Íslandi, þar á meðal á starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Samkeppni stofnunarinnar við hennar eigin skjólstæðinga er eitt dæmi. dæmi. Starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar hefði ekki verið bara til viðtals heldur hefði verið hægt að nýta þekkingu þess á frumstigum til að finna einhverja aðra lausn sem ekki fæli sjálfkrafa í sér niðurlagningu stofnunarinnar. En samráðið var lítið sem ekkert og viðhorf ráðuneytisins virðist hafa verið að það eina sem þetta blessaða starfsfólk hugsaði um væri eigið starfsöryggi. Og þar missti það af tækifæri til að nýta þá reynslu sem var til staðar og er að einhverju leyti enn þá til staðar hjá stofnuninni

Nú hyggst meiri hlutinn laga þetta að einhverju leyti og er það vel, en það segir svolítið um það hvernig þetta mál hefur verið hugsað að mínu mati

Svörin við því eru því miður svolítið þannig að það segir mikið um hugarfarið en það er lítið um raunverulegar lausnir. Þá er einnig vert að minnast á stuðning á fyrstu stigum, gjaldfrjálsa ráðgjöf sem er til staðar hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Að hvaða leyti hún er enn þá til eftir allt bröltið upp á síðkastið vegna þessa frumvarps veit ég ekki. Það er að mínu mati algjört grundvallaratriði að fólk sem fær hugmynd og ætlar að fara að skapa eitthvað nýtt

Hugmyndin í frumvarpinu var sú að leggja þetta af vegna þess að það eru einkaaðilar á markaðnum. Og það er dagsatt, það eru aðilar á einkamarkaðnum sem veita þessa ráðgjöf gegn gjaldi. En grundvallarmisskilningurinn í þeirri nálgun er sá að nýsköpunarverkefni hafi fjármagn á fyrstu stigum til þess á meðan verkefnið er enn þá kannski bara hugmynd. Það finnst mér lýsa áhugaverðu hugarfari, verð ég að segja. Mér finnst það ofboðslega skrýtin tillaga að þegar fólk fær hugmynd, áður en það veit einu sinni hvort hún er yfir höfuð

Þetta er kannski ekkert mál fyrir fólk sem ekki er vant því að hafa ekki fé á milli handanna. En, virðulegi forseti, við viljum hvorki að nýsköpun á Íslandi sé algerlega háð því að fólk hafi peninga á milli handanna né að það sé endilega háskólamenntað. Ég segi kannski meira um það síðar. Meiri hlutinn bregst við þessu með því að koma á fót því sem mig minnir að heiti nýsköpunargátt, rafræn lausn, sem er til þess fallin að koma til móts við þetta og veita þannig stuðning algerlega á frumstigum. Ég er ekkert endilega á móti þeirri hugmynd, kannski er hún bara góð, kannski er jafnvel hægt að útfæra hana betur en það sem fyrir var, en við vitum það ekki. Við vitum að það var og er eftirspurn eftir því sem fyrir var. Við vitum að það verður fjarlægt samkvæmt frumvarpinu og við vitum að þetta verður sett í staðinn, sem viðbrögð við þeirri ákvörðun í frumvarpinu. En ég efast stórlega um það að ef ekki hefði verið fyrir þetta millistig, að afnema þjónustuna, gjaldfrjálsu leiðsögnina í upphafi, þá hefði nýsköpunargátt verið það

En ég segi það líka að ég hefði viljað óska þess að hægt væri að styðja þetta frumvarp. Ég vildi óska þess að ég gæti stutt þetta frumvarp, en það er einfaldlega

Þá vík ég aftur að því ástandi sem við erum í nákvæmlega núna á þessum tímapunkti, í Covid-19 heimsfaraldrinum og efnahagslegum áhrifum hans.

þar sem við þurfum að hafa skýrt verklag fyrir nýsköpunaraðila vegna þess að þeir aðilar þurfa að komast inn í stuðningsfyrirkomulagið mjög bráðlega. Ég

að styrkja nýsköpun á Íslandi. Það er samhugur um það. Það er meira að segja samhugur um að það eigi að ríkisstyrkja nýsköpun. En hvers vegna getum við þá ekki unnið meira saman að því? Hvers vegna má ekki greiningarvinnan bara vera góð? Ég verð líka að segja, eins og ég nefndi áðan, að þótt ýmis gagnrýni hafi komið fram í gegnum tíðina á fyrirkomulag nýsköpunarumhverfisins á Íslandi, þá hef ég ekki enn þá rekist á neitt vandamál sem krefst þess að Nýsköpunarmiðstöð sé lögð niður. Það er alveg hægt að breyta stofnunum, það er hægt að breyta fyrirkomulagi, það er hægt að breyta upphæðum. Þar kem ég að lokapunkti mínum sem mér þykir lýsa viðhorfinu því miður allt of vel. Í aðra röndina stærir ríkisstjórnin sig af því að setja milljarða í nýsköpunarmál, nýsköpun af einhverju tagi, gott ef það er satt er satt og rétt. Gott ef maður skilur það rétt, það er stundum sem maður skilur ekki alveg rétt það sem er sagt hérna þótt það sé á mjög skýrri íslensku.

á ekki að stýra ferðinni. Fyrir utan hvað það er órökrétt að ætla að það verði ekki einhver kostnaður af þessu sem ekki er enn þá kominn í ljós. Sem dæmi um það sem greinilega var ekkert hugsað út í við gerð frumvarpsins eða framlagningu þess, eru tækin sem notuð eru í rannsóknir í dag, mjög stór tæki sem taka mjög mikið pláss og hefði þurft að færa

ég óttast að svo sé ekki. Ég hygg að ef þetta gengur vel þá verði það að verulega stórum hluta heppni vegna þess að við erum jú að ganga inn í aðstæður núna sem eru ófyrirsjáanlegar í eðli sínu, sínu, þ.e. hvar við stöndum í heimsfaraldrinum og sömuleiðis hvaða áhrif hann mun hafa í hagkerfinu og hvað varðar nýsköpun þegar þessum faraldri linnir.

og það sé til þess að spara einhverja peninga. Virðulegi forseti. Aðalatriðið er að það sé nógu mikill stuðningur. Og það er allt í lagi að sá stuðningur sé úr ríkissjóði. Það er bara allt í lagi. Þetta eru fjárfestingar og núna er tíminn til að leggjast í þær. Núna er tíminn til að gera meira og sýna meiri metnað í málaflokknum en sést í frumvarpinu sem við erum hér að fjalla um. Nú ætla ég að reyna að hætta lyginni um að ég sé að ljúka máli mínu, virðulegi forseti, og standa við það. En ég legg að lokum til að fundir fastanefnda Alþingis verði að jafnaði opnir.

ég að það sé til fyrirmyndar og það væri óskandi að við næðum svona góðu samtali um fleiri mál í þinginu.

og fleiri sjóðir sem þarf að eyða tíma í að sækja í, í von og óvon um að fá styrk? Virðulegi forseti. Í stuttu máli tel ég einsýnt að svo verði í það minnsta á næstunni. Akkúrat á þessum tímapunkti, þegar við þurfum að fá hugmyndir í

en er með hugmyndir sem gætu orðið að einhverju. Frá fólki sem getur kannski eða þorir að taka áhættu núna sem það annars myndi ekki taka, bæði vegna þess að það hefur meiri tíma til þess eða vegna þess að aðstæður hafa breyst skyndilega eða vegna þess að það getur það með stuðningi.

Það er þó gott við kerfið sem við höfum núna að hægt er að ganga að því. Það er hægt að spyrja einhvern sem maður þekkir, eða eitthvert fyrirtæki sem hefur fengið stuðning, hverjir séu kostirnir og gallarnir við að tala við Nýsköpunarmiðstöð, hverjar séu líkurnar á raunverulegum stuðningi o.s.frv.

Þetta þarf ekki að vera einfaldara í ráðuneyti hæstv. fjármálaráðherra, þótt auðvitað sé ekki verra að hafa það einfaldara þar. Þetta þarf að vera einfalt fyrir skjólstæðingana. Það hefur alveg gleymst hér.

skapaði í raun ótrúlega mikinn fjölda starfa í framhaldinu. Mörg hver voru í ferðaþjónustu sem reyndist vera okkar björg út úr síðustu kreppu.

Ég hef spjallað við starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar innan og utan funda Alþingis. Það er einhugur meðal þeirra sem ég hef talað um að það væru hlutir sem mætti breyta. Þetta er fólk sem vill vinna við nýsköpun, finnst það spennandi umhverfi, finnst gaman að sjá þessi tækifæri nýtast og blómstra, er með sínar eigin sjálfstæðu hugmyndir sem ég kann ekki öll deili á vegna þess að ég hef ekki þessa sérfræðiþekkingu og ekki við þingmenn almennt.

ef ég væri starfsmaður í þessum aðstæðum þá er ég ekkert viss um að ég væri ofboðslega spenntur fyrir því að prófa nýja fyrirkomulagið (Forseti hringir.) miðað við þessa framkomu. En auðvitað vona ég að það sé

sem eru leiðbeiningar fyrir ráðuneyti um hvernig færa á verkefni á milli stofnana, hvernig á að sameina stofnanir og leggja þær niður, hvaða skref á að taka. Þar er nefnilega talað um að fyrsta skrefið ætti að vera frumathugun áður en ákvörðun er tekin.

Og síðast en ekki síst ætti að hrinda breytingum hratt í framkvæmd til að óvissan hangi ekki yfir fólki.

nýsköpunarmála og neytendamála hafi ekki flett þessum bæklingi áður en farið var í að færa verkefni frá Neytendastofu og gera þá breytingu varðandi Nýsköpunarmiðstöð sem við ræðum hér.

að gera einhvers konar greiningu til að byrja með og hrinda síðan breytingunni hratt í framkvæmd, og miðað við reynslu mína af því að skoða þetta mál þá get ég svo sem ímyndað mér að ráðherra hafi skoðað þetta, en þá kannski misskilið tilganginn með því

ekki greining sem leiðir af sér þessa niðurstöðu. Það er alveg til eitthvað skrásett sem fólki finnst vera að núverandi nýsköpunarumhverfi. Það sem vantar alltaf er: Hvernig komumst við frá þeim vandamálum

segi þetta auðvitað með þeim fyrirvara að ég veit það ekki. En mér þykja þessir áherslupunktar áhugaverðir ef ég máta þá við það sem ég þekki af þessu máli.

Og þegar verið er að fara í svona breytingar stendur í leiðbeiningabæklingnum, sem mér finnst bara nokkuð góður og þess virði að fletta og fara eftir þegar ráðist er í svona breytingar, hvort sem það er nú að sameina stofnanir eða færa verkefni eða leggja stofnanir niður, leggja stofnanir niður, að það sé svo mikilvægt að auka samstöðu starfsfólks með breytingunum og vekja sem mestan áhuga á framtíðarsýninni og þeim markmiðum sem stefnt er að.

einstaklega slæmur tími til að róta upp í þessu skipulagi öllu saman nú þegar við þurfum alveg sérstaklega mikið á því að halda að

það var áreiðanlega eitthvað brugðist við áhyggjum af slíku, sem er allt í lagi. Það er allt í lagi að reyna að leggja sig fram við að fólk haldi starfi sínu. Það er bara svo pínlegt þegar ákallið snerist um að hlusta á þetta fólk varðandi lausnir í nýsköpunarmálum, það sem þetta fólk er sérfræðingar í

tala þarna táknaði manneskju sem ynni í umhverfinu, hefði skoðanir, reynslu og þekkingu og einmitt eldmóð og áhuga á málefninu … Ef það er eitthvað sem við hljótum að vera sammála um að sé ákveðið lykilatriði í nýsköpun er það alla vega einhver tegund af eldmóði og einhver tegund af áhuga á viðfangsefninu. Það fer mjög vel saman, nýsköpun, eldmóður og áhugi. Ég hefði haldið að einmitt með því að líta til mannlega þáttarins hefði verið hægt að nýta aðstæðurnar mun betur. En það var ekki gert og það er miður.

að klippa og líma eitthvað sem er í gildandi lögum þannig að okkur fannst það mál alveg

þar mæltu. Þegar þetta frumvarp var komið á dagskrá í haust áttum við fund með starfsfólki Nýsköpunarmiðstöðvar og fleirum og þar komu eindregið fram áhyggjur þeirra af þessu frumvarpi og því að þau höfðu spurt um greiningarvinnu og annað slíkt en ekki fengið nein svör

án allra raka eða greinargerðar. Það hefur einmitt komið mjög vel fram í ræðum að það er eitt og sér mjög furðulegt að leggja af

Af hverju liggur svona mikið á að leggja eitthvað fram sem á eftir að færa öll rök fyrir hvað standi á bak við, nema þá vilji til að leggja stofnunina niður til að stofna Reyndar verður að segjast eins og er að þær breytingartillögur sem þó hafa komið frá meiri hlutanum eru til bóta en þær eru frekar

Svo má líka segja að maður hefur ekki fengið neina hugmynd um eða neitt að vita hvað tæki við þegar og ef þetta verður að lögum. Ég Ég verð í raun og veru að lýsa yfir furðu minni á því að þetta sé þó komið á þennan stað

En það er kannski hugsunin hjá einhverjum á bak við þetta, að þessu sé hægt að koma í gegn

í öðrum löndum, án fullnægjandi kostnaðargreiningar á fyrirhuguðum breytingum á fyrirkomulagi tæknirannsókna til framtíðar, án þess að fullnægjandi tillit sé tekið til annarra þátta í starfsemi viðkomandi

og án þess að áætlun liggi fyrir um markvissan stuðning við þau svið til að hámarka árangur af framlagi hins opinbera til tæknirannsókna og nýsköpunar í náinni framtíð.“

hef ekki orðið var við neina niðurstöðu úr þeirri greiningarvinnu og ekki þeir ræðumenn sem hafa rætt um þetta hér á undan þannig að ég kalla eftir því að lagst verði í mun betri vinnu, greiningarvinna verði gerð og þau rök tínd til sem þarf til að fara í svona stóra framkvæmd.

einmitt greiningarvinnu. Til að byrja með þarf alla vega einhverja greiningarvinnu til að við getum byrjað á að spyrja hvernig rökin fyrir þessari tillögu ganga upp, að ég fari nú ekki alla leið í að segja hvað sé fullnægjandi greiningarvinna því að hægt er að fara ansi langt út í þá vegferð áður en fyrstu skrefin eru tekin. Það er hægt að ofhanna í rauninni þau verkefni sem liggja fyrir. Stundum vill maður

erfitt að bæta eitthvað sem er í smíðum þegar grindin hefur ekki verið smíðuð áður. Sú

Svo ég sé alveg heiðarlegur með það þá gerist það mjög oft í pólitíkinni að það kemur gagnrýni á einhverjar ákvarðanir stjórnvalda um að að ekki sé lagt í nægilega greiningarvinnu. En það er svo augljóst í þessu máli að hún er ekki til staðar og það litla sem til er

Það vantar algerlega að útskýra fyrir okkur þetta flæði fjármagns í nýsköpunarverkefni sem stjórnvöld hafa

Þetta eru góðar spurningar sem ég get ekki svarað í sambandi við fjármagnið. Hv. þingmaður er fulltrúi í fjárlaganefnd og ég hef oft heyrt hv. þingmann kalla eftir skýrleika í flæði fjármagns í hinum ýmsum málum. Það hlýtur að eiga algerlega við rök að styðjast í þessu máli, í þeirri greiningarvinnu sem er ekki til.

landsbyggðinni til góða og tala um að fyrir hafi verið til verkfæri eða aðstæður til þess að byggja á úti á landi svo að það það mætti ganga betur á landsbyggðinni. Þar spilar fjármagn örugglega sterkt inn í því að það eru nú peningarnir sem gilda í því að framkvæma hlutina að flestu leyti

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Við erum nýbúin að afgreiða hér í þinginu frumvarp og gera að lögum,

og því má bæta við að núna er Húsnæðis- og mannvirkjastofnun líka með eftirlit með leikföngum og snuðum. Í þessu frumvarpi á enn að bæta við ólíku verkefni sem er

hafi ekki áhyggjur af því, líkt og ég, að áherslur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar verði ómarkvissar? Verkefnin eru svo stór, þau eru svo ólík og það er svo lítil samlegð með þeim. Er ekki hætta á því að

Ég er náttúrlega enginn sérfræðingur í snuðum, örugglega ekki frekar en Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, en mér finnst þetta ágætisspurning vegna þess að

Öll svona vinna, færsla á milli fyrirtækja eða stofnana, má ekki vera bara af því bara heldur þarf hún að vera af einhverri sérstakri ástæðu og færast til þeirra sem

og það er sköpuð óvissa meðal starfsmanna, það verður til kergja og allt um það. Hér í þessu máli er verið að búa til eitthvert millibilsástand sem gæti komið niður á skilvirkni þegar við þurfum einmitt á því að halda að stjórnsýslan sé skilvirk varðandi nýsköpunarstyrki ýmiss konar. Alla vega tala stjórnvöld þannig að það sé nýsköpunin sem eigi að koma okkur upp úr kreppunni og ég held að allir þingflokkar hafi tekið undir það með stjórnvöldum. ég vil spyrja hv. þingmann sem landsbyggðarþingmann hvernig honum lítist á það hvernig ákveðið er að koma fyrir stuðningi við nýsköpun utan höfuðborgarsvæðisins. Ég

og tek undir það að nýsköpun er okkur sérstaklega þörf á þessum tímum. Þess vegna hefði verið betra

nota þau verkfæri sem fyrir eru og setja fjármagn í það til að fá kraft, fá hjólin til að snúast. Það er alveg á kristaltæru í þessari vinnu að allir þeir gestir, eða ég segi flestir, sem komu sem fulltrúar landsbyggðarinnar fundu ekki neinn grundvöll fyrir því eða

en undir það skrifa hv. þingmenn Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson. Þau hafa bæði talað hér í umræðunni í dag og dregið fram það sem þeim finnst vera ábótavant við þessar breytingar og hvernig að þeim var staðið. Þó vil ég sérstaklega nefna það sem þau benda á, að þessi tímapunktur er afskaplega óheppilegur til að vera með óvissu í kerfinu, enda hefur sjaldan verið jafn mikil þörf fyrir stuðning við nýsköpun og frumkvöðlastarf í landinu, segja þau í sínu nefndaráliti. Og þau halda áfram, með leyfi forseta: „Fyrsti minni hluti átelur í því samhengi hversu langt ráðuneytið hefur gengið í að leggja stofnunina niður áður en vilji og samþykkt þingsins liggur fyrir sem gerir það að verkum að erfitt er að taka skref til baka, hverfa frá ákvörðuninni og hefja vegferðina á réttum byrjunarreit.“

og að það skuli vera búið til eitthvað nýtt áður en gengið er úr skugga um að það sé betra en það sem fyrir er.

hvaða ferli þarf að fara í gang þegar sameina á stofnanir eða þegar flytja á verkefni á milli stofnana eða leggja niður stofnanir og hvernig á að haga sér í því ferli. Þar kemur afskaplega skýrt fram að gæta þurfi þess að breytingin sé vel undirbúin. Ég held að það sé augljóst mál að undirbúning skortir sannarlega í því verkefni sem við ræðum hér. Fyrsta skrefið samkvæmt bæklingnum að vera að setja hóp í að gera frumathugun áður en ákvörðun er tekin. Það þurfi að fjalla vel um stöðuna eins og hún er, greina hana og kanna kostina og gallana og síðan móta framtíðarsýn þar sem gallarnir eru auðvitað lágmarkaðir en lyft undir kostina og bætt úr. Það þurfi síðan að setja skýr markmið með breytingunni

og meta hvort vel hafi tekist til. Síðan þarf auðvitað að skoða valkosti vel, stilla upp valkostum

Síðan er talað um það í þessum ágæta bæklingi að mikilvægt sé að varast að skapa óvissu og það þurfi að huga að mannlega þættinum. Allir þingflokkar hljóta að þekkja það hvers lags óvissu þessi breyting og upptakturinn að henni hefur skapað úti um allt land. Á sumum stöðum er starfsfólk Nýsköpunarmiðstöðvar lykilstarfsfólk í kannski stærra samhengi í sveitarfélögunum og er límið í ákveðinni starfsemi og skiptir mjög miklu máli. Sú starfsemi hefur verið lengi í uppnámi af því að fólk hefur ekki vitað hvert þessi breyting átti að leiða. Það er ekki lausnin, forseti, hjá hæstv. ráðherra að fara þá í að gera breytinguna áður en Alþingi hefur fjallað um hana og fjallað um lagaumgjörðina.

Þetta segir mér að hæstv. ráðherra neytendamála, sem er jafnframt ráðherra nýsköpunar, hafi ekki flett þessum bæklingi. Hún hafi ekki gætt nægilega vel að því að það þarf að undirbúa slíkar breytingar vel og vandlega, setja sér markmið, setja sér viðmið og framtíðarsýn og gæta að mannauðnum. Forseti. Þessi ríkisstjórn hefur

Ég vil nefna nokkur mál. Það var að vísu fyrir heimsfaraldur sem Fjármálaeftirlitinu var rennt undir Seðlabankann. Það var gagnrýnt mjög en við gátum þó,

að stórir samrunar eru leyfilegir án tilkynningar. Það er Það er sérstaklega slæmt núna í þessu ástandi þegar svo mörg ferðaþjónustufyrirtæki eru í vandræðum. Ferðaþjónustan hefur blómstrað úti um landið í litlum fjölskyldufyrirtækjum og aukið

er enginn að fylgjast með því. Það þarf ekkert að tilkynna það og meira að segja geta stórir samrunar átt sér stað án tilkynningar, eins og ég sagði áðan. Síðan

þeim gjörningi öllum var að fækka ríkisstofnunum. Það var ekki hagur almennings, hagur neytenda, heldur að fækka ríkisstofnunum. Þar voru verkefni tekin og sett undir t.d.

í stað þess að tína út úr stofnuninni og draga úr henni tennurnar ætti auðvitað að setja kraft í að móta stefnu í málefnum neytenda á Íslandi, kallað hefur verið eftir slíkri stefnu

afrek. Mér finnst vera meira afrek að setja sterkar stoðir undir hag almennings og neytenda í landinu, en það er sem sagt ekki á stefnuskrá þessarar ríkisstjórnar.

Þar eru alls konar breytingar sem ég tel vera mjög varhugaverðar, breytingar sem munu milda

Það er sama markið þarna, að fækka ríkisstofnunum. Heitið á því frumvarpi er tvöföld refsing, en það er auðvitað hægt að taka á þeim vandamálum sem varða tvöfalda refsingu algerlega án þess að breyta stofnanamynstrinu. Við munum væntanlega ræða það frumvarp í næstu viku eða fljótlega eftir páska.

í utanumhaldi um nýsköpun, akkúrat á þeim tíma þegar við þurfum mest á því að halda að stjórnsýslan og umgjörðin í kringum nýsköpunina sé styrk. Stjórnvöld hafa verið að setja aukna þó að við í Samfylkingunni hefðum viljað sjá krónurnar fleiri í þau verkefni þá gleðjumst við samt sem áður yfir þeirri áherslu að bæta í nýsköpunina. það er samt þannig, forseti, að allt er gert einhvern veginn til bráðabirgða og til skamms tíma.

þannig að minni hlutinn í þinginu er gagnrýninn á þetta frumvarp, vægast

„Eðlilegra hefði verið að gera úttekt á starfsemi stofnunarinnar í samhengi við reynslu annarra þjóða og að til grundvallar hefði legið dýpri skilningur á eðli nýsköpunar og stuðnings við flókið vistkerfi nýsköpunar. Því miður hefur það lengi viljað brenna við á Íslandi að við ákvarðanatöku skortir bæði á eftirfylgni og mat á afleiðingum ákvarðana eins og bent hefur verið á í nokkrum erlendum úttektum.“ Svo segir í nefndarálitinu að lokum þetta: „Sú ákvörðun ráðherra að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð án þess að neitt komi í staðinn skapar einmitt hættu á slæmri og ómarkvissri meðferð opinbers fjármagns.“

hér upp afskaplega loðið. Það hefði þurft að vera skýrara. Ég er ekki á móti því að stofnanastrúktúrinn sé skoðaður og menn leiti logandi

skiptir máli að við vitum nákvæmlega hvert við ætlum að stefna og að við getum á fyrir fram ákveðnum tímapunkti

þegar við tökum stöðuna, þegar reynslan er komin á starfsemina, er gott að vera með viðmið sem við getum mælt og notað til þess að sjá hvort við höfum náð árangri,

við erum að reyna að koma okkur í dálítið fyrirsjáanlegra fyrirkomulag með það hvernig við förum með fjárheimildir

Þá hefðum við þingmenn sem erum með fjárveitingavaldið líka möguleika á að meta hvort fjármunirnir sem ætlaðir væru í verkefnið væru of miklir

að til sé eitthvað sem heitir góðir stjórnsýsluhættir og svo sé til það sem ríkisstjórnin hefur verið að gera að undanförnu. Þá er hægt að vísa til þess að Fjármálaeftirlitið var sett inn Það er hægt að tala um að leggja niður Neytendastofu. Það er hægt að tala um að færa hluti eins og reglun leikfanga undir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það er hægt að tala um væntanlega væntanlega niðurlagningu á ríkisskattstjóraembættinu og flutning þess inn í Skattinn og svo til viðbótar það sem við erum að fást við hér, sem er

Hvert er markmiðið? Getur hv. þingmaður, sem hefur töluvert meiri þingreynslu en ég, hjálpað mér að skilja

hvernig þetta á að vera til bóta. Ég get ekki skilið hvernig það getur verið til bóta að fela stofnunum verkefni sem eru í andstöðu við tilgang þeirra og eðli. Ég

Við höfum heyrt Sjálfstæðismenn tala um eftirlitsiðnaðinn og að markaðurinn eigi einhvern veginn að hafa eftirlit með sjálfum sér og hvernig þetta er allt saman í þeirra huga. Ég held að þetta séu bara mjög ákveðin skref sem tekin eru til þess að taka niður neytendavernd og eftirlit með því hvernig gætt er að að hag almennings. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur bara gert góðan skurk í þessu, eins og hv. þingmaður benti á með upptalningu Hins vegar sker þetta frumvarp sem við ræðum hérna sig aðeins úr af því það er ekki eftirlitsstofnun í því eins og hinum.

Hver græðir? Það er ljóst að almenningur græðir ekki á svona fyrirkomulagi og slíkri atlögu að getu samfélagsins til að viðhalda reglum sínum og halda uppi góðum háttum á ýmsum sviðum. Þannig að almenningur græðir ekki og ekki eru fyrirtækin í landinu, sérstaklega litlu og meðalstóru fyrirtækin sem hafa verið að nýta sér stuðningsnet Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands o.fl., að

kannski gæti hv. þingmaður sagt mér hvernig væri betra að gera þessa hluti. Það er mjög margt sem er augljóst og einfalt að segja og hv. þingmaður talaði svolítið um ágæta handbók í þessu.

og út kemur fúsk.